**Zgrebec, Dragica (SDP)** Prelazimo na 5. točku dnevnog reda - Prijedlog Odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi zakonitosti postupanja Ministarstva unutarnjih poslova tijekom prikupljanja podataka u uspostavljanju telekomunikacijskih kontakata Prijedlog Odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva podnijelo je 45 zastupnika u Hrvatskome saboru. Prijedlog odluke primili ste poštom. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Kolega Vladimir Šeks, izvolite.

Poštovana gospođo potpredsjednice, gospođe i gospodo zastupnici. 24. listopada ove godine 45 zastupnica i zastupnika Hrvatskog sabora i to iz Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatskih laburista, Građanske stranke, HSP-a dr. Ante Starčević podnijeli su Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi zakonitosti postupanja Ministarstva unutarnjih poslova tijekom prikupljanja podataka u uspostavljanju telekomunikacijskih kontakata. Povod za predlaganje ove odluke je iskrsnio nakon objave u Večernjem listu članka od 21. Listopada, na kojeg su se nadovezale izjave ministra unutrašnjih poslova, predsjednika Republike Ive Josipovića, i izjava na zajedničkoj konferenciji za tisak predsjednika Republike Ive Josipovića i predsjednika Vlade Zorana Milanovića. Prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva polazi od toga da je od javnog interesa utvrđivanje činjenica u svezi zakonitosti i postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova tijekom prikupljanja podataka o uspostavljanju telekomunikacijskih kontakata. U spomenutom članku Večernjeg lista koji je bio jedan osnovni povod na koji su se nadogradile sve one aktivnosti koje su dovele do prijedloga ove odluke 45 zastupnika i zastupnica je tekst u kojem se navodi da je policija pod političkim vodstvom ministra Ranka Ostojića zlouporabila sustav tajnog prikupljanja podataka i uhodila više osoba iz vrha Sigurno-obavještajne agencije. U navedenom tekstu navodi se da je zlouporaba otkrivena kroz stručni nadzor koji Ured vijeća za nacionalnu sigurnost obavlja na tajnim službama, Sigurno-obavještajnom agencijom i Vojno-obavještajnom agencijom, te operativno-tehničkim centrom za nadzor telekomunikacija. Dalje se navodi u tom tekstu da je stručnim nadzorom utvrđeno da su policajci iz policijskoga nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, zlouporabili ovlasti tako da su na zahtjeve za izlistima telefonskih kontakata za pojedince pod kriminalističkim obradama nadopisivali i telefonskog broja osoba iz vodstva sigurno obavještajne agencije, što prema ovome članku predstavlja flagrantno kršenje članka 68. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima kojima je propisano da policijski službenik može od davatelja telekomunikacijskih usluga tražiti provjere istovjetnosti trajanja i učestalosti kontakata određenih telekomunikacijskih adresa radi sprječavanja opasnosti nasilja, sprječavanja otkrivanja kaznenih djela za koje se …/Ne razumije se./… po službenoj dužnosti. Ministar unutrašnjih poslova gospodin Ranko Ostojić je odmah nakon otkrivanja nazovimo je afere u Večernjem listu reagirao sa izjavom da nije informiran o stručnom nadzoru, o prikupljanju podataka, a sljedeći dan na konferenciji za medije je u potpunosti odbacio sve navode objavljene u Večernjem listu, ustvrdivši da policija nije počinila bilo kakvu nezakonitost niti da je on kao ministar imao bilo kakve veze sa operativnim obradama, pa tako im nije mogao dati bilo kakav nalog, a posebno neki politički nalog. Sljedećeg dana 22. Istovremeno je predsjednik Republike nakon što je dobio izvješće o stručnom nadzoru koji je proveo Ured vijeća za nacionalnu sigurnost nad OTC-om izjavio da će po ovom pitanju imati što raditi unutarnji nadzor MUP-a i sva druga tijela koja se bave nadzorom u sigurnosno obavještajnom sustavu, te da će o tome biti govora i na Vijeću za nacionalnu sigurnost. Sljedeći dan 22. Listopada 2012. Godine održana je zajednička konferencija za tisak ministarstva, predsjednika Republike gospodina Ive Josipovića, i predsjednika Vlade gospodina Zorana Milanovića, i oba predsjednika su na izvanrednoj tiskovnoj zajedničkoj konferenciji konstatirali da nije bilo nezakonitosti u radu MUP-a i ravnateljstva policije. Ali istoga dana su i predsjednici Ivo Josipović i Zoran Milanović razriješili su dužnosti predsjednika Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost Petra Miševića, radi neosiguravanja provođenja poslova iz djelokruga Ureda vijeća nacionalne sigurnosti sigurnosti i na istoj tiskovnoj konferenciji oba predsjednika rečeno je da će ovaj slučaj treba istražiti Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora. dakle ovih izjava i predsjednika Republike i Vlade i ministra unutarnjih poslova došlo je do toga da se je ponijela ova inicijativa ovaj prijedlog odluke o osnivanje istražnog spomenutoga spomenutoga povjerenstva sa ciljem da postoji nedvojbeni javni interes da istražno povjerenstvo utvrdi sve relevantne činjenice ovoga slučaja. I prema prijedlogu ove odluke cilj istraživanja istražnog povjerenstva je utvrđivanje svih činjenica u svezi postupanja službenika Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta u prikupljanju podataka o uspostavljanju telekomunikacijskih kontakata ravnatelja i drugih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije. Istražno povjerenstvo prema ovom prijedlogu trebalo bi utvrditi jeli bilo nezakonitog postupanja službenika Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta i drugih osoba kako Ministarstva unutarnjih poslova tako izvan ministarstva čime bi bila ugrožena nacionalna sigurnost RH. a isto tako a isto tako istražno povjerenstvo bi trebalo utvrditi jesu li postojali razlozi navedeni u Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH za razrješenje predstojnika Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost prije isteka mandata i konačno utvrditi da li je postupanjem mjerodavnih tijela te državnih dužnosnika prije tijekom i nakon otkrivanja afere ugrožena nacionalna sigurnost i narušeno povjerenje hrvatskih građana u sigurnosni sustav RH. Nakon što je 24.listopada u proceduru upućen prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora je većinom glasova jedno izvješće o obavljenom nadzoru nad službama uključenim u tzv. aferu praćenja djelatnika SOA-e i u tome izvješću Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koje je donijeto donijeto većinom glasova odbor je utvrdio zaključke. Pod 1 o djelovanju policije o predmetnom slučaju nije bilo nikakve zloporabe ovlasti niti bilo kakvog kršenja zakona što se eksplicite navodi i u izvješću Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost. 2. U djelovanju ravnateljstva policije i OTC-a prekršena je odredba članak 7.stavka 3.privremenog Protokola o suradnji ravnateljstva policije i OTC-a no taj privremeni protokol nema snagu ni zakonskog ni podzakonskog akta a uz to je ista odredba sustavno kršena i ranije, a da tu povredu Ured vijeća nacionalne sigurnosti nikada nije konstatirao ni u jednom od svojih ranijih izvješća. 3. Izvješće Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost upućeno je predsjedniku Republike i predsjedniku Vlade RH kao jedinim ovlaštenim korisnicima ali su njegovi dijelovi sa netočnim tvrdnjama o navodnom nezakonitom postupanju ravnateljstva policije objavljenom u Večernjem listu. Saborski odbor je ustanovio da su samo četvorica djelatnika Ureda vijeća nacionalne sigurnosti imala uvid u to izvješće te da jedan član odbora javno izjavio kako je imao uvid u klasificirano izvješće prije nego što je ono došlo u saborski odbor. odbor. 4. Objavom klasificirani podataka u Večernjem listu sa lažnim navodom kako je prekršen zakon, spriječena je daljnja policijska obrada opasne kriminalne skupine i onemogućeno utvrđivanje mogućih njezinih veza sa pojedinim djelatnicima SOA-e. 5. Privremeni protokol o suradnji ravnateljstva policije i OTC-a potrebno je zamijeniti nekim jasnijim postupovnikom koji bi imao snagu podzakonskog akta i 6. Potrebno je izmijeniti postojeća zakonska rješenja i spriječiti objavu klasificiranih podataka u medijima jer očito da se takvom objavom sprječava policijska obrada nad kriminalnim skupinama, a time ugrožava nacionalna sigurnost. Članovi odbora u manjini, predsjednik odbora Miroslav Tuđman, Tomislav Karamarko, Tomislav Čuljak i hvala na tome sastavili izdvojeno mišljenje i u svom izdvojenom mišljenju u pisanoj formi

i ustvrdili da je ovo aferom ugrožen ugled RH, nanesena šteta sustavu nacionalne sigurnosti kao i reputaciji dijela čelnika sigurnosno-obavještajnih službi da postoji siva zona u sustavu tajnog prikupljanja podataka o telekomunikacijskom prometu, a ta siva zona je posljedica nedorečenosti i postojećih zakona jer nije određen nadzor na 9/10 zahtjeva proslijeđenih OTC-u OTC-u zahtjeva što ih dostavlja ravnateljstvo policije da postojeći zakonski propisi čine mogućim da jedan segment sigurnosnog sustava zadire u područje drugog te da kontrolira i čelnike sigurnosnih i obavještajnih agencija, da ne postoje planovi i programi koordinacije rada sigurnosnih i obavještajnih službi kojima bi se usklađivao rad svih sastavnica sustava nacionalne sigurnosti. I konačno, kako bi se moglo nedvojbeno utvrditi zakonito postupanje Ravnateljstva policije potrebno je zatražiti očitovanje i obaviti razgovore sa čelnicima SOA-e i USKOK-a koji su akteri ili su imali uvida ili pristupa dijelu podataka što su ih objavili mediji te sa ministrom unutrašnjih poslova i državnim odvjetništvom glede navedeni okolnosti i konstatacija.

je i iz ovih kako iz cjeline zaključka odbora tako iz izdvojenih mišljenja po mišljenju predlagatelja i dalje inzistiraju i nakon ovoga rada i zaključaka saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da i dalje egzistiraju razlozi kojima treba utvrditi u javnom interesu sve ove okolnosti koje su predviđene u prijedlogu odluke za osnivanje Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi zakonitosti postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova tijekom prikupljanja podataka o uspostavljanju telekomunikacijskih kontakata sa osobitim obzirom na na ovu činjenicu da je i saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost konstatirao da konstatirao da postoje prekršaji odredbe članka 7. Privremenog protokola o suradnji Ravnateljstva Policije i OTC-a i da neovisno o tome što ti protokoli nemaju snagu zakonskog i nezakonskog akta ali imaju itekako pravno i faktično značenje u korelaciji sa zakonitosti postupanja. Tako da unatoč dakle tih zaključaka

kroz ovu raspravu utvrditi da li postoje ili ne javni interes za osnivanje istražnog povjerenstva sa onim ciljevima koji su predviđeni u Prijedlogu odluke za osnivanje istražnog povjerenstva. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba SDP-a kolega Nenad Stazić, potpredsjednik Doma. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege. Prvo moram reći da mi je žao što se rasprava o ovoj točki dnevnog reda vodi sada, a ne prijepodne jer da se vodi prijepodne ona bi bila u izravnom prijenosu i onda bi svi građani koji prate taj prijenos mogli vidjeti svu besmislenost ovoga prijedloga za istražnim povjerenstvom. Ali mi smo na početku rekli da nećemo manipulirati vremenom održavanja rasprave pa se toga i držimo. Zašto bi se vidjela sva besmislenost ovog prijedloga? Zato što istražno povjerenstvo bi moralo raditi da se osnuje sa klasificiranim dokumentima. Vodio sam istražno povjerenstvo o aferi kamioni i tamo se također radilo o klasificiranim dokumentima, morali su svi biti prvo deklasificirani prije nego što su došli u istražno povjerenstvo. A Sabor ima tijelo koje može raditi i na klasificiranim dokumentima, to je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Prema tome, jedno tijelo koje može lakše i jednostavnije saznati punu istinu ono je svoj nadzor i obavilo i ono je do nekih zaključaka i došlo što je kolega Šeks korektno prenio, ali ovo istražno povjerenstvo to ne bi moglo napraviti. A zašto se onda ipak predlaže istražno povjerenstvo, jel to HDZ zapravo zanima, koliko vidim koliko vas ima sad u vijećnici mislim da nema previše ni kod vas interesa za ovim istražnim povjerenstvom. To vam je vjerojatno vaš šef naložio da to predložite ovdje. Zašto? Zato što se odao da je došao u posjed klasificiranih dokumenata na koje nije imao pravo pa sad kao sipa pušta crnilo ne bi li se u tom crnilu sakrio. Kolega Šeks Kolega Šeks kaže povod za prijedlog za ovo povjerenstvo je u tekstu u Večernjem listu. Pa ja vas pitam a zašto niste povod našli u izvještaju Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. A pazite, u izdvojenom mišljenju koje ste sami kao HDZ dali stoji, u vašem izdvojenom mišljenju, ne u zaključku većine, u vašem izdvojenom mišljenju, kaže se da u izvješću Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost po redovitom nadzoru OTC-a ne spominje se nezakonito postupanje MUP-a. Ali što niste pitali gospodina Čuljka koji je skupa s nama razgovarao sa Miševićem smijenjeni pa kad smo ga pitali gospodine Miševiću recite da li je Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost ustanovio bilo kakvu nezakonitost u postupanju MUP-a, onda je Mišević rekao nismo. Nije bilo nezakonitosti. Pa znači ne treba vam istražno povjerenstvo, mogli ste samo kolegu Čuljka pitat, on bi vam to rekao jer je bio na tom razgovoru sa Miševićem. Vi kažete da je cilj ovoga utvrđivanje svih činjenica, ali to je utvrđeno, to je utvrđeno u radu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Vi se pitate i cilj bi povjerenstva trebao biti jesu li postojali razlozi za smjenu Miševića, a u vlastitom izdvojenom mišljenju konstatirate nije sporno da predsjednik RH Ivo Josipović i predsjednik Vlade RH imaju pravo smijeniti predstojnika Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost. Sad biste htjeli da istražno povjerenstvo ustanovi to što ste vi napisali u svom izdvojenom mišljenju. Besmislica kakve nema. Vaša je velika sreća da građani ovo ne prate u izravnom prijenosu i da ne vide u što ste se upustili posve nerazumno. Gledajte, Odbor je vrlo savjesno obavio svoj posao, vrlo savjesno. Moram reći da su u tome marljivo, predano, odgovorno sudjelovali svi članovi Odbora bez obzira da li su iz pozicije ili iz opozicije. Što je Odbor ustanovio? Dio toga je kolega Šeks ispričao, ali hajmo učiniti zanimljivom i jednostavnom. Kriminalistička policija radila je, Krim policija radila je obradu nad jednom mafijaškom skupinom. Ustanovili su u toj obradi, a sudac istrage im je dopustio mjere tajnog prikupljanja podataka nad tim mafijašima. Ustanovili su da mafijaši između sebe pričaju i s trećom osobom, pa i tebe se prati, tebe se prisluškuje. Mafijaši su imali podatak da ih netko prisluškuje, da ih službe prate. Što je napravila Krim policija? Tražila je da vidi s kim to sve mafijaši su u kontaktu. Ustanovila je da su u kontaktu oni ili treće osobe koje su s njima povezane u kontaktu sa nekim brojevima brojevima koji su registrirani na MUP-u, MUP im je vlasnik. Tada Krim policija još ne zna tko drži fizički te telefone u svom džepu i traži od OTC-a izlist kontakata. Taj izlist kontakata nije mjera tajnog prikupljanja podataka. Jer izlist vaših telefonskih kontakata vi možete zatražiti od svog operatora i on će vam to poslati, da kontrolirate svoj račun. A operatori telefonski nemaju pravo na tajno prikupljanje podataka. I izlist kontakata nije tajno prikupljanje podataka. E sad, kad je policija ustanovila da njihova dva djelatnika su to odavala mafijaškoj skupini oni su njih lijepo uhapsili i odredio im je sudac jednomjesečni pritvor. I sad oni su u pritvoru, oni više ne mogu ništa odavati, a policija primijeti da podaci i dalje cure. Ovi su i dalje upozoravani i zato traži od OTC-a izlist. I sad do čega se dođe? Dođe se do toga da su neki ljudi SOA-e bili u kontaktu sa kriminalcima ili s njima povezanim osobama. Kažu, prigovara se, veli kad se to otkrilo nisu obavijestili ni Ministra unutarnjih poslova jer on je stvarno na konferenciji rekao da on o tome ništa ne zna. Ali policija nije ni dužna o tome obavijestiti ministra unutarnjih poslova. Dužna je o tome obavijestiti samo DORH. A znate zašto nije dužna obavijestiti ministra unutarnjih poslova? Pa zato što i ministar unutarnjih poslova može činiti kaznena djela kao što je i činio, pa je Kirin priznao, priznao je da je odmah da ga nitko ništa nije pitao da je činio kazneno djelo. Pa je Rončeviću koji je bio ministar unutarnjih poslova suđeno doduše za sad nepravomoćno zbog činjenja kaznenih djela. Prema tome, ministri ne moraju biti sveci. I zato Krim policija nije obavijestila ministre niti ima ikakvu zakonsku obavezu obavijestiti njega ili bilo koga drugog osim Državnog odvjetništva. I nikakav propust nije napravljen tu. E ali što se dogodilo? Izađe to, prvo nadzor nad OTC-om i nad službama radi Ured vijeća za nacionalnu sigurnost. I oni idu u redovite kontrole i uvijek se najave, odluku donesu 5, 7 dana prije nego što idu u kontrolu. Ovaj puta zamislite istog dana kad su donijeli odluku su otišli u kontrolu, istog dana. Nekome se jako žurilo, nekome se jako žurilo. Nisu doduše ustanovili nezakonitost, ali je netko Večernjem listu prenio da je tamo bilo kršenja zakona, pa je Večernji list napisao ovako: "Državni vrh u šoku" to je naslov bio. "Policija nelegalno pratila telefone više osoba iz sigurnosno-obavještajne agencije." Prvo, državni vrh nije bio ni u kakvom šoku. Pa vi ste vidjeli presicu premijera i Predsjednika. Kakav šok? A drugo, netočno je ovo što piše u Večernjem listu. Znači, netko je Večernjem listu rekao laž, da bi Večernji list objavio tu laž. A znate šta je napravio sudac istrage nakon što je izašlo u Večernjem listu? Zabranio je mjere tajnog prikupljanja podataka nad ovim mafijašima, jer je rekao provaljeni ste, šta vam ja mogu. Sad bi to bilo dalje kršenje ljudskih prava. Nećete ih više prisluškivati. Čudi se poslije Večernji list kako su članovi Odbora mogli zaključiti da su oni takvim pisanjem pomagali mafijašima. Ali to nisu zaključili članovi Odbora, to su nam rekli ljudi iz Krim policije. To smo od njih saznali. Pa to nismo isisali iz prsta. Šta mi imamo sad za zaključiti? Dakle, Odbor je ja mislim vrlo korektno donio svoja četiri zaključka. Najvažnije da nije bilo kršenja zakona. Ustanovilo se i to da je kršen nekakav privremeni protokol o postupanju između OTC-a i Krim policije. Kad smo ih pitali, dobro i to piše u tom izvješću da je točka sedam ili članak 7. točka 3. prekršeno. Kad mso ih pitali a zašto ste vi to kršili, zašto ste vi kršili taj protokol. Pa veli pa taj se krši od kad je napisan. Ta se točka nikad nije poštivala. A pitam u Uredu vijeća za nacionalnu sigurnost jeste vi ikada u jednom jedinom svom izvješću od ranije konstatirali da se ta odredba krši? Ne. Nikada. Ali u ovome da. U ovome se nekome žurilo, netko je imao poseban interes da pronađe bilo kakvu greškicu, da ju stavi u to izvješće i da to javi novinarima. Znate koliko ljudi zna za Izvješće Odbora za unutarnju politiku? Četiri. Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost? Četiri. Jako je lako ustanoviti tko je od te četvorice to mogao krivo prenijeti novinarima Večernjeg lista. Ja se nadam da će to Krim-policija ustanoviti jer je dobila takav nalog od DORH-a. Zanimljivo jedan član ovoga Parlamenta i član odbora kaže jer je predsjednik odbora Tuđman korektno čim je vidio u novinama zatražio izvješće, nije čekao ni presicu predsjednika ni premijera on je odmah tražio izvješće i očitovanje OTC-a i službi. A jedan član odbora kaže da on zna za to izvješće. Četvorica samo znaju i smiju znati. On kaže ja znam za to izvješće. Pitaju ga novinari pa dobro odakle znate? Pa nisam ja lud vama otkrivati svoje izvore. Zbunjen, drugi dan novinari inzistiraju odakle zna, odakle zna, on kaže pa ja sam član Odbora za unutarnju politiku. To kaže dan ranije, dan prije nego što su izvješća uopće stigla u odbor. I sad gledajte kakvu situaciju mi imamo. Mi imamo, nažalost i ja nisam tome kriv, ja tu optužnicu nisam podnio, mi imamo jednu stranku protiv koje je podignuta optužnica zbog kaznenih prijava, nažalost. Nisam presretan da nam se to u državi događa. Imamo šefa te stranke koji je bio šef tajnih službi i imamo u novinama otkrivanje zapravo dojavljivanje mafijaškoj skupini što se nad njima radi, da se nad njima vodi istraga i imamo prekid te istrage. Jedna situacija vrlo opasna, vrlo opasna po nacionalnu sigurnost. Jer ako predsjednik stranke protiv koje se vodi postupak pod sumnjom za korupciju ima svoje jako dobre veze u obavještajnoj zajednici još uvijek i kaže nisam ja dužan otkrivati odakle ja znam za izvješće za koje ne smijem znati i imamo prekid obrade policijske kriminalne skupine. Ja mislim da vam je sad jasno zašto je bolje da se ova rasprava vodi u ovaj sat, a ne sutra prijepodne. Hvala. 5 replika na vaše izlaganje. Prva kolegica Ana Lovrin. dakle pravosuđa, vodimo raspravu na plenarnoj sjednici i istovremeno matični odbor zasjeda po istim tim zakonima iz sfere pravosuđa i ne možemo sudjelovati. Dakle, toliko o tajmingu ove sjednice. Ali evo više puta ste rekli i plašite na neki način s time ili govorite zašto ne može Istražno povjerenstvo raditi. Zato što ono ne bi moglo dobiti podatke koji su klasificirani i koji su tajni. To jednostavno nije točno zato što Istražno povjerenstvo jednako kao i odbor, zašto mislite da Odbor za nacionalnu sigurnost gdje isto tako sjede saborski zastupnici može imati uvida u neke dokumente, a Istražno povjerenstvo koje je također sastavljeno od saborskih zastupnika ne bi moglo vidjeti te dokumente. Dakle, dokumenti se dokumenti se mogu vidjeti, potpisat će se određena izjava o dužnosti čuvanja tajne a na kraju krajeva saborski zastupnici po Zakonu o tajnosti podataka mislim da imaju i pristup pod određenim uvjetima zaštićenim podacima. I to nije nikakav razlog. Razlog može biti drugi koji vi imate i koji ste iznijeli, ali prema onome što ste iznosili ne vidim najmanje razloga vidim zašto vi ne biste htjeli Istražno povjerenstvo u kojem ćete opet imati većinu i opet ćete moći to sve govoriti i istraživati kako vi kažete u tom smjeru. zastupnici su i u Odboru za kulturu, ali ti zastupnici ne mogu ići u SOA-u i tražiti ispitivati, a isto su zastupnici. Pa to je djelatnost Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Pa valjda možemo biti toliko logični. Tomislav Čuljak, replika. argumente za osnivanje ovog Istražnog povjerenstva, ali evo želim kolegi Staziću reći on je rekao da se doznala puna istina. Mi punu istinu nismo mogli doznati kao Odbor za nacionalnu sigurnost i većina u odboru je odlučila da se provedu samo određene aktivnosti, to znači samo nad određenim, razgovori sa određenim ljudima, a dok nismo mogli obaviti razgovore sa drugim ljudima koji su bili uključeni od SOA-e pa nadalje opet voljom većine. Isto tako rekao je da Ured vijeća je rekao da u svom nalazu da nije bilo kršenja zakona od strane MUP-a tj. ravnateljstva, ali morate reći da morate znati da Ured vijeća za nacionalnu sigurnost nema pravo nadzora nad MUP-om i da oni nisu radili nadzor nad MUP-om nego nad Operativno-tehničkim centrom i da su utvrdili da su određeni, da je OTC provodio na zahtjev MUP-a određene mjere. I u tom dijelu znači niste u pravu i oni su samo konstatirali da su rađene mjere, zapravo izlisti za ljude iz SOA-e. A što se tiče A što se tiče smjene ureda, predstojnica ureda vijeća morate znati da predsjednik i premijer zajedno mogu, svaki dan i danas mogu smijeniti i sutra imenovati drugog ravnatelja, pa onda preksutra i svaki dan tako. Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** E sad ću ja vama dokazati da je istina ovo što ja govorim, jer vi kažete nismo ustanovili istinu jer ured vijeća nije obavio nadzor nad MUP-om. Ali ured vijeća ni nema pravo po zakonu obavljati nadzor nad MUP-om. Pa što biste htjeli, da prekrše zakon? Ali slušajte, kršenja zakona je bilo dovoljno u ovoj zemlji, 8 godina ste to radili, pustite sad nek rade malo po zakonu. Istina koju smo ustanovili nema nikakve veze sa odnosom većine i manjine u odboru, jer gledajte mi kad smo bili manjina mi smo ustanovili istinu o INA-i, bez obzira šta smo bili manjina, a ta istina je sad na sudu utvrđena, 10 godina zatvora za vašeg bivšeg šefa. Mi kad smo bili manjina u odboru, u istražnom povjerenstvu za kamione isto smo utvrdili istinu i ta je kasnije na sudu dokazana. Gledajte, istina vam nema veze sa manjinom i većinom, ima veze sa istinoljubivošću i sa željom da se istina otkrije. Dvaput smo vam dosad dokazali da smo u stanju utvrditi istinu, i ovaj put smo je utvrdili. Moje mišljenje je da je priča o istražnom povjerenstvu ustvari de facto sakrivanje istine, jer ono što smo imali prilike na Odboru za unutarnju politiku utvrditi, a i to kolege ako žele mogu priznati, uostalom u njihovom izdvojenom mišljenju to na takav način i piše da nije bilo nikakve nezakonitosti, je činjenica što mene kao građanina i kao zastupnika puno više brine je način kako funkcioniraju ljudi u sustavu javne sigurnosti, prije svega Ministarstvu unutarnjih poslova, čijem je čelu za vrijeme Vlade Ive Sanadera, vašeg predsjednika i premijera bio ministar i Kirin i Rončević i Tomislav Karamarko, da u ovom trenutku imamo da najkompliciraniji, najsloženije istrage izlaze u javnost potplaćenih policijskih službenika koji su od tada radili na rukovodećim mjestima i sada rade, ali se te stvari otkrivaju i u ovom trenutku to i javnost zna je uhićeno više od 6 službenika policijskog USKOK-a, koji su radili za organizirani kriminal i za kriminalce u Hrvatskoj,to je činjenica, to je ono što mene brine. Ja mislim da bi nam obostrani interes trebao biti na takav način da radimo i funkcioniramo, a ne da sakrivamo tu stvar. I ono što je najvažnije reći nitko nije iznad zakona bio on predsjednik, premijer, ministar, šef SOA-e, pomoćnik Sigurnosno-obavještajne agencije, svi su isti pred zakonom. a činjenice nisu utvrđene ni sada s obzirom da je eklatantno vidljivo da je kršen članak 7. Stavak 3. Privremenoga protokola o ravnateljstva policije i OTC-a, OTC je za potrebe MUP-a odradio 26 tisuća i 829 zahtjeva u kojima je u većini bilo dopisivanje brojeva kako bi se radila gospodarska špijunaža ili kako bi se radila …/Ne razumije tko zna za čije potrebe. Tako vjerojatno i Agrokora. A jasno je definirano da se može sadržavati, zahtjev može sadržavati samo za jednu fizičku ili pravnu osobu, a može imati više identifikacijskih oznaka iliti brojeva, znači brojeva, korisnik može imati dva ili četiri broja i tražiti da se njihovi brojevi kontroliraju, ali ne može se nadopisati 10 brojeva, i u tom grmu leži zec, ako želite ga priznati, i zbog toga je potrebno da istražno povjerenstvo utvrdi što je u ovih 26 tisuća i 829 zahtjeva bilo dopisano da Lijepi pozdrav e to …/Ne razumije se./… puta više zahtjeva pa se to popelo na 100 i nešto tisuća brojeva koje su kontrolirali. Odgovor na repliku, Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa slušajte kolega Đakiću, vi iznosite klasificiran podatak u javnost. Gledajte mi smo ga saznali kao odbor i potpisali da ga moramo čuvati kao tajan, a od kog ste ga vi dobili? Tko je to vama rekao? Vi niste član odbora, niti ste išli u neposredni nadzor. E a oprostite, oprostite kolega Đakiću, radite isto što i vaš šef. Radite isto. To je opasno. To je opasno za nacionalnu sigurnost. Sad kažete. Oprostite. Da, da. Kad javno iznosite klasificirani podatak, vi kršite zakon. Vi kršite zakon, i to je ozbiljna povreda zakona. E sad gledajte, vi kažete da je potrebno utvrditi da li je prekršen članak 7. stavak 3., pa to smo napisali tu. Evo u zaključcima odbora, zaključak broj 2, točka broj 2. u djelovanju je ravnateljstva policije i OTC-a prekršena je odredba članka 7. stavka 3. …/Ne razumije se./… protokola o suradnji ravnateljstva policije. Utvrdili smo istinu. Pa nikom nije bilo u interesu da bilo kakvu istinu skriva, zašto bismo to radili? Imamo li mi nekakav razlog? Nemamo. Nikakav razlog. Sve činjenice smo utvrdili. Jesu kršili protokol? Jesu. Napisali smo da su kršili. Napisali smo i da je potrebno promijeniti taj protokol iz privremenoga donijeti nekakav akt koji bi imao bar snagu podzakonskog akta, i to smo im preporučili da naprave, što je moguće prije. Znate zašto? Da ne …/Ne razumije se./… vi, izvan zakona, nego da rade po zakonu. Evo moram replicirati uvaženom potpredsjedniku Sabora, jer sam primijetio u njegovom izlaganju nekoliko kontrasta, kontradiktornosti koje se mogu nazvati i apsurdima. Prvi je sve je po zakonu, ali su svi smijenjeni. Onda drugo vi tražite istražno povjerenstvo jer ste krivi, a mi vam ga u SDP-u ne damo jer smo mi u pravu, pa je to sve onda i nepotrebno. Treća je ova teza o prijenosu, žao nam što raspravljamo u večernjim satima, a mogli bi u jutarnjim jer to ovisi o oporbi kad ćemo raspravljati. I 4. koju ste rekli da ministar ne bi to trebao znati te podatke koje su se pojavili jer da bi se oni mogli baviti kriminalom ali da to može saznati DORH. Vidjeli smo nedavni slučaj gdje je nažalost jedna zamjenica mislim državnog odvjetnika morala podnijeti usred neke afere i ostavku. Mislim da su to dovoljne kontradiktornosti koje vas demantiraju u svemu što ste rekli i da je i to možda osnovni razlog zašto bi i trebalo biti ovo istražno povjerenstvo. Međutim poznato je da ste vi poznati pisac satire, nažalost sva potječe iz vremena kada ste bili u oporbi i ticala se vladavine HDZ-a. možda možda bi bilo dobro a i vremena su takva da napišete jednu satiru i za ovog vremena kada ste na vlasti. ima dovoljno tema. Mislim da je ovo jedna od tih. Hvala lijepo. sada slušajte za mene je uvijek bila vaša stranka nepresušan izvor i vrelo za pisanje satire. Nema kontradiktornosti, vama se to samo čini da postoji kontradiktornost. Ured vijeća za nacionalnu sigurnost je izvršio nadzor nad OTC-om i Ured vijeća za nacionalnu sigurno je konstatirao da nije bilo kršenja zakona. Možete li to shvatiti? Ali su curile stvari očito negdje iz Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost jer ponavljam samo 4.djelatnika tog ureda su smjela znati za izvješće. Pa naravno da su premijer i predsjednik smijenili šefa. Za moj ukus su trebali smijeniti svu četvoricu. Ali šta će drugo napraviti nego smijeniti šefa kojemu cure podaci iz ureda, šta drugo da naprave. I to je vama kontradiktornost. Pa tu nema nikakve kontradiktornosti to je upravo logično to proizlazi jedno iz drugoga. Zato što su curili podaci smijenjen je šef, Meni se jednostavno Zahvaljujem. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Trebam li ja komentirati izjavu kako je žao predstavniku vladajućih što se rasprava odvija u ove sate. A redoslijed rasprava u Hrvatskom saboru jasno je donosi vladajuća većina. Ali ne trošimo vrijeme na to. U ime kluba HDSSB-a reći ću odmah na početku, mi smo protiv osnivanja ovog istražnog povjerenstva kao i protiv osnivanja sličnih istražnih povjerenstava jer vrijedi ona stara izreka, ako želiš nešto sakriti onda osnuj povjerenstvo. U bivšoj državi su se osnivale komisije, a sada povjerenstva. Ili ako želiš malo prerađeno da nešto ostane nerazjašnjeno, gurnuto pod tepih onda osnuj istražno povjerenstvo. Tako je bilo, tako je i sada. Tako je bilo i u ovom spomenutom slučaju istražnog povjerenstva oko INA-e se ne varam. Ne bih ja rekao da je i tada utvrđena baš istina, znate. I to je rezultiralo bez donošenja jedinstvenog zaključka nakon 6 mjeseci uzaludnog rada opet je nakon toga došlo na ono što je današnja potpredsjednica Hrvatskoga sabora tada bila rekla, ovdje je više prisutna politika nego činjenice. Na kraju nije bilo jedinstvenog zaključka, nego su bila dva prijedloga zaključka tada vladajućeg HDZ-a koji je silom nije želio utvrditi nezakonitosti oko INA-e nego utvrditi da su svi problemi nastali za vrijeme Račanove vlade. To je bio cilj zaključka HDZ-ovog dijela tog istražnog povjerenstva koji su tada imali većinu. A SDP-ov dio članova tog izvršnog povjerenstva tadašnje oporbe silno se trudio kroz svoj prijedlog zaključka dokazati kako prvi krug privatizacije za vrijeme Račanove vlade jest bio zakonit i koristan po RH. I da kako I da kako je to tada bilo rečeno nije uvjetovao daljnji proces privatizacije. Ni jedne ni druge nije zanimalo što se uistinu dogodilo. slično je nažalost i u ovom slučaju kod ovog zahtjeva za istražno povjerenstvo. Ja sam kao član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kao i svi ostali članovi moram priznati, nastojao uistinu doći do spoznaje može li se spoznati stvarna istina. I na kraju sam shvatio da smo u onoj želji naći odgovor na dva pitanja, to treba reći i zastupnicima i građanima, odbor se postavio na taj način da je tražio odgovore na dva pitanja. Prvo pitanje i to smo sami definirali, jeli bilo nezakonitosti u postupanju policije, točnije rečeno ima li političke odgovornosti ministra policije gospodina Ranka Ostojića. To je bilo prvo pitanje. I drugo pitanje koje smo sami sebi postavili odnosilo se na to je li došlo do curenja klasificiranih podataka, dakle tajnih podataka, od koga i kome. To su bile dvije zadaće koje smo sami sebi zadali. I opet smo donijeli zaključke bez odgovora na oba pitanja. Članovi vladajuće većine u Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost silno su se trudili dati odgovor prije svega na prvo pitanje, ali da on bude takav nije bilo nezakonitosti u postupanju policije i nema političke odgovornosti ministra Ostojića, bez stvarne želje da se postigne odgovor na ovo drugo pitanje, samo površno, je li bilo curenja, od koga i kome. Članovi dijela oporbe, mislim na predstavnike iz HDZ-a u tom odboru išli su obrnutim putem. Njima je primarni cilj bio da se ne dođe do odgovora na ovo drugo pitanje, da se ne utvrdi istina je li bilo curenja, od koga i kome, usput se zalažući da se svjetlo pozornice prebaci na ono prvo pitanje, je li bilo nezakonitosti. Ne treba skrivat istinu da je tome bilo tako, to se vidjelo na kraju krajeva iz prijedloga zaključaka. Vladajući su dali svoj prijedlog zaključaka sretni što su svi u odboru konstatirali, dakle uistinu svi, nije dokazano nezakonito postupanje policije jer nismo našli niti jednu odredbu bilo kojeg zakona, bilo koji članak zakona tog i tog koji je u predmetnom slučaju prekršaj. Ali se ne kaže nešto drugo, našli smo druge elemente koji nisu bezazleni, nije kršen zakon ali se nama oprostit ćete ja moram reći da sam bio i povrijeđen onako kao čovjek kad me se pokušalo uvjerit kao da smo maloumni kako ministar policije, ministar unutarnjih poslova nije znao za to što je radilo Ravnateljstvo Policije. Ma dajte molim vas. I obrazloženje za to je bilo da on ne mora to znat jer i on može biti predmet istrage. Pa nije bio predmet istrage. predmet istrage. Ako ministar unutarnjih poslova ne treba znat što radi Ravnateljstvo Policije ne mora ni dolazit na posao, nek održava telefonske sjednice. Prema tome to nije točno iz tog razloga sam ja kao član odbore dao izdvojeno mišljenje ne priklanjajući se niti jednom ponuđenom prijedlogu zaključaka. I ponovit ću osnovne teze iz toga. Iz djelovanja sve tri institucije i Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i OTC-a i Ravnateljstva Policije nameće sam po sebi zaključak iz svega što smo saznali da je u pozadini svega politika opet i da ni ova sadašnja vlast nije maknula politiku niti iz Policije niti iz sigurnosno-obavještajnog sustava. Naprotiv, mi smo dobili priznanje u razgovoru s čelnicima tih institucija kako su svjesno kršili odredbe jednog dokumenta koji su sami potpisali i Ravnateljstvo Policije i OTC, svjesno, ali kaže tako je bilo još od HDZ-a pa je tako i sada. U čemu ste drugačiji? Svjesno kršite odredbe dokumenta koji morate poštivati jer o njemu ovisi i stanje i stupanj nacionalne sigurnosti. U predmetnom slučaju dakle ovo ne predstavlja ništa drugo nego nažalost kontinuitet i predstavnika danas akutalne hrvatske vlasti u odnosu na djelovanje njihovih prethodnika. Predstavnici danas aktualne hrvatske vlasti na čelu sa SDP-om u svom postupanju svjesno koriste štetne i protupropisne metode koje su u svom djelovanju godinama radili njihovi prethodnici iz tada vladajućeg HDZ-a i to je priznato. I mi preko toga želimo tek tako preći. Ovdje se u pozadini, recimo to jasno i glasno, ne radi se, nije osnovni cilj bio niti jednih niti drugih odgovoriti na ova postavljena pitanja nego se radi u pozadini o jednoj uistinu bespoštednoj bitci za ovladavanjem, za ovladavanjem institucijama obavještajne zajednice, a to ustvari predstavlja stvarnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti Republike Hrvatske. rečeno je javni interes je napraviti istražno povjerenstvo. Javni interes slažem se i onda bismo bili za to. Javni interes jest utvrditi kako je rečeno u obrazloženju je li bilo zakonitosti ili nezakonitosti u postupanju ministra Ostojića, ali je jednako tako javni interes i saznati je li bilo odavanja tajnih podataka od strane koga i kome. I to je javni interes, samo to u obrazloženju zahtijeva predlagatelja, osnivanje Istražnog povjerenstva ne piše, ne stoji, nitko ne spominje. Kad je u pitanju nadopisivanje brojeva u kojima je bilo sada ovdje govora. Nemojte se čudit. To je bila praksa i za vrijeme HDZ-ove vlati. Jel' treba spominjati poznati slučaj o kojem sam već bio govorio za vrijeme, mislim da je već bilo završeno suđenje praćenja generala Glavaša. Vi ste …/Govornik se ne razumije./… da se prati njegov telefon nadopisalo rukom od tada strane vladajućeg HDZ-a praćenje i članova njegove obitelji, njihovih telefona. Mislim čemu se čudimo danas? I znate što? Mene zanima i kao zastupnika i kao hrvatskog građanina odgovor i na ovo drugo čitanje. To predstavlja ugrozu nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske jednako kao i to što nije točno da ministar Ostojić nije znao za sve ovo. Znao je. Ali imao je sreće da nije nađen ni jedan članak zakona koji je prekršen. Vidim da u obrazloženju niste ni vi našli i predložili što je to točno predloženo, nisu ni članovi. Žao mi je što tu nisu sad i predstavnici iz HDZ-a, članovi Odbora gospodin Karamarko i gospodin Brkić koji su isto sudjelovali u toj raspravi, jer bilo bi i normalno da budu tu. Ali me i jednako tako zanima i puna istina o tome tko je, tko je, ja nemam sumnje da je bilo curenje, barem sam stekao takav dojam tko je odao tajne podatke i kome. kao što nisam uvjeren da MUP nije znao čije brojeve telefona kad je izdavao naloge da su to, a on ih plaća te račune, kao što me nitko nije uvjerio da ministar Ostojić nije imao pojma o tome. Itekako je imao pojma o tome. Tako me niti gospodin Karamarko nije uvjerio da nije dobio, imam pravo na sumnju, da nije dobio ne analizom kako je to bio rekao nakon dva, tri dana kad je već izgubio pomalo i kompas

ja sam to predlagao i na Odboru, a i sad ću reći. Mislim da bi se ona mogla saznati. Znate kako? Da na poligrafsko ispitivanje pošaljemo sve uključene u ove ne samo one četiri osobe za koje ste rekli da su imali pravo ovo znati, Zgrebec: Hvala./… Svih 13 članova i sve one koji su na bilo koji način bili uključeni u ovo. Tada bismo došli do istine i vjerojatno i do odgovora računajući i ministra Ostojića i gospodina Karamarka… …/Upadica Molim vas zaključite raspravu. Imate replike pa ćete odgovoriti. Kolega Nenad Stazić, replika. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja ne znam koji bi bio interes SDP-a da ne otkrije istinu? Pa SDP je 8 godina bio u opoziciji i tamo u policiji ima više Kirinovih, Rončevićevih, Vukelićevih, Karamarkovih ljudi nego što bi moglo biti ljudi po SDP-ovom izboru ili po izboru ovoga ministra. Znate šta su radili? Znate šta je Čačija onaj radio? To je onaj čuveni Sanaderov tjelohranitelj kad je HDZ osvojio vlast? Za ove koji daju tjelesnu zaštitu koji su davali premijeru Račanu rekao je dovedite mi Račanove pse. Tako se on razgovarao sa svojim policajcima i onda ih je poslao da budu pozornici. Kakav bi interes? Pa SDP bi se mogao veseliti da pronađe da netko od tih ljudi radi nešto nezakonito. Naš interes nije, dakle skrivati bilo kakvu istinu. Naš interes je uvijek bio otkriti istinu. I ja sam duboko uvjeren da smo je otkrili. Gledajte, ministar šta smije ili ne smije znati. U policiji rade kriminalisti. Njihov posao je otkrivanje počinitelja kaznenih djela, a ministar unutarnjih poslova je političar. On nije kriminalist. Čak ne bi bilo ni dobro da jest, pa da se on petlja u istrage i da policiji govori stručno što da radi, što da ne radi. Pa mislim, ja da sam načelnik policije ja bih inzistirao, ja bih inzistirao na tome da to ministru ne moram referirati kako se vode istrage i protiv koga. Šta će to njemu? On se mora brinuti o tome da policajci imaju uniformu, da imaju vozila, on je političar. I još samo I još samo jedno stignem. Kažete da ta istražna povjerenstva nemaju smisla. Pa nije uvijek to istina. Nije uvijek istina. Dva istražna povjerenstva su da itekako imaju smisla i ovo za INA-u i ovo za kamione bez obzira što što smo unutra djelovali kao manjina ali smo na koncu smo došli do istine i na koncu smo natjerali institucije državnog progona da počnu djelovati, a godinama nisu. **Zgrebec, Dragica Poštovani gospodine Stazić, ministar unutarnjih poslova, svi su ministri u Vladi jednako ovlašteni, ali ministar unutarnjih poslova osoba koja je zadužena za, jedna od najzaduženijih za očuvanje stupnja nacionalne sigurnosti ugroza nacionalne sigurnosti pričali smo neki dan o toj, može bit i unutarnja i vanjska i terorizam i mafijaški obračuni i sve ono što ide iznutra da on ne mora znat što se događa, da ga ne trebaju brifirati jer ima on sastanke ujutro, da vodi brigu o tome jel' imaju uniforme, topli obrok, čarape i cipele. To je zadaća intendanta. On nije intendant unutarnjih poslova nego ministar unutarnjih poslova. I nemojmo na takav način pokušavati obrazlagat nešto ili objašnjavat nešto što se ne da na taj način objasniti. Interes članova odbora iz vladajuće većine jest bio dati negativan odgovor na prvo pitanje. Nije bilo nezakonitosti. I to je točno. A u izvješćima koje smo dobili od institucija, ja neću govoriti jer se radi o klasificiranim podacima, ali jedan dio mogu reći, baš oko ovih brojeva rečeno je da u trenutku kad su dali nalog nisu znali da prisluškuju šefa SOA-e i ne znam čega, a njihovi telefoni su na platnom spisku MUP-a. MUP ih plaća i ne znaš, to je kao imaš telefon djeteta, plaćaš mu račun, a ne znaš da je njegov. Nemojte, mislim pa u to neće povjerovati nitko normalan imalo normalan. Neće dijete u vrtiću povjerovati, a ne odrasla osoba. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Kolega Buriću dobro ste konstatirali i zaključili da je teško povjerovati ovakvim tvrdnjama. Naprotiv tome što je gospodin ministar Ostojić i predsjednik Savjeta za koordinaciju tajnih službi koji poziva i njih i sve druge relevantne čimbenike i ne zna što se događa. To je naprosto pila naopako u tumačenju ovoga da nije bilo nepravilnosti. Jednako kao i pila naopako kao i sa sazivanjem rasprave u ovo poslijepodnevno vrijeme kada nema prijenosa. Jednaka je to teorija zavjere kao što smo mogli vidjeti. Teško je zaključiti da ministar unutarnjih poslova kao taj predsjednik Savjeta za koordinaciju tajnih službi ima manje informacija od državnog odvjetnika, od ravnatelja USKOK-a ili od ravnatelja Policije. To naprosto ne možemo prihvatiti jer to sigurno nije istina. Odgovor na repliku Dinko Burić. ne zna i nema niti potrebu znati što se događa u tako važnom Ministarstvu unutarnjih poslova. Ali jednako tako ne mogu prihvatiti pokušaje bilo koga da me uvjeri da gospodin Karamarko, pričamo o imenima, gospodinu Ostojiću i gospodinu Karamarku, da je došao do spoznaje o tim tajnim podacima analizom medijskih natpisa i praćenjem, analizom onoga što je rečeno na tiskovnoj konferenciji predsjednika Milanovića i predsjednika Josipovića. Nemojte nas praviti glupima. Prvo je rekao neće otkriti izvor, zatim je rekao da je to normalno da zna kao član odbora prije nego što je bilo tko od nas uopće nije ni gospodin Tuđman ni zatražio još bio taj i onda kao treći izgovor evo ja sam to analitički kao dugogodišnji obavještajac prokužio. Otkriven, razotkriven sve je jasno u želji da zadrži utjecaj na ono na što više nema pravo, utjecaj na obavještajnu zajednicu služio se nezakonitim postupcima. I jesam za to da se to istjera, ali to Istražno povjerenstvo neće istjerati na čistac. Neka nadležne institucije to rade i neka odgovore na to jednako kao što sam za to da se kaže istina nema, točno je, nezakonitog postupanja ministra Ostojića ali je svojim postupanjem i odobravanjem da se protupropisno kako smo zaključili ovo radi ugrozio i on sustav nacionalne sigurnosti jer je i on zloupotrijebio obavještajnu zajednicu za prikupljanje političkih poena. SDP je jednako HDZ-u po tom pitanju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Igor Dragovan, replika. Kolega Buriću ne slažem se da je to bitka za ovladavanje institucijama obavještajne zajednice. Jer da je to bitka onda bi 15 dana nakon izbora i formiranja Vlade bili razriješeni svi čelni ljudi SOA-e i da po zakonu bez ikakvih problema 10 mjeseci, 11 mjeseci su ti ljudi imali puno povjerenje Kad kažete da se nastavlja isti obrazac ponašanja u tehnologiji, metodologiji provođenja određenih radnji onda to nije istina. Ne možete govoriti o SDP-u i HDZ-u jer to provode ljudi koji su profesionalci, a to su isti ljudi koji su taj posao radili zadnje 3 godine u Ministarstvu unutarnjih poslova. Isti, nisu došli novi promjenom vlasti, isti. Isti šef Krim-a, isti zamjenik Glavnog ravnatelja Policije koji je bio i prije, čak su neki napredovali sa mjesta glasnogovornika na pozicije operativno policijske visoke rukovodeće. Prema tome, govorim o ljudima koji rade u sustavu, nisu dovedeni izvana. Nije ih netko doveo parlamentarnom većinom nego su u sustavu ljudi za koje odgovorno tvrdim da su bili postavljeni od strane HDZ-a, a pogotovo oni u SOA-i. To ću nešto više govoriti u svojoj pojedinačnoj raspravi. Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Isti ljudi, ali drugi ministar, drugi je šef. Pustite vi to. Kako se dodvoravaš jednom šefu tako se dodvoravaš drugom da ostaneš u fotelji na poziciji kojoj jesi. Mislim pa o čemu pričamo? Pa normalno da ćeš štitit svoju fotelju, sad ćeš biti sluga pokorni i novom ministru. Pa to nama sad treba netko posebno objašnjavati? Bio si mali s naklonom do poda i dok je bio ministar Karamarko, sad si takav i kad je ovaj. Ali, ja ne govorim da ne bi netko krivo shvatio, ne želim govoriti o imenima ja ne govorim ni o jednom od tih pojedinaca, ja uvažavam njihovu profesionalnost i žao mi je zbog onoga što sam bio čuo da je uistinu ovakvo postupanje narušilo jednu prema onome što smo saznali vrlo važnu istragu koja je trebala umanjiti stupanj organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj, i to je ono što je žalosno, a krivicu za to svojom aljkavošću snose i čelnici Ministarstva unutarnjih poslova, i oni koji su tražili i dobili neovlašteno podatke, i nije slučajno taj podatak završio u medijima, ja u to ne vjerujem da je slučajno, uistinu mislim da je to bilo putem medija upozorenje u određenim krugovima jer su shvatili da slušaju sve pa baš ne moš nazvati i ti telefonom onda ej čuj na …/Ne razumije se./… si, pa onda pustiš preko medija. Imamo jedne medije koji navijaju za jedne, a druge medije koji navijaju za druge, pa ne bježim od stvarnosti, to je istina. Tomislav Čuljak, replika. mogu vam reći evo uzmete novine, pročitajte novine i sve će vam biti jasno, sve vam piše unutra, isto tako možete uzeti i novine od jučer, prekjučer i vidjet ćete određene novine objavljuju transkripte iz tajnih istraga USKOK-a. Da li su ti podaci deklasificirani, možemo tražiti od odgovornih da vidimo da li su deklasificirani i otkud oni mogu biti izloženi u tim jednim novinama, dnevnom listu kojeg ne želim reklamirati. Sve će vam biti jasno kao i kod ovog slučaja i ove afere, ništa nećete saznati posebno, ne trebaju vam nikakva druga dodatna znanja, sve imate u novinama. Još ako tome pridodate tiskovinu predsjednika i premijera u kojoj su pokazali rukom i uprli prstom u krivce onda vam je posebno dodatno sve jasno. **Zgrebec, Dragica Točno, onda nam ne treba ni Ured vijeća nacionalne sigurnosti, ni OTC, ne treba nam ni ravnateljstvo policije, imamo novine i onda sve ćemo saznati iz toga. U tome i jest problem, što novine objavljuju ono što ne bi smjele imati pristup tim informacijama, objavljuju, postavlja se pitanje otkud njima taj, kad nam je šupalj sustav na sve strane curi. Na sve strane curi. Ali ako novinar već dolazi do tog podatka, a ne smije, ako to ugrožava nacionalnu sigurnost i to je kažnjivo. Postavljam pitanje a kako onda može dolaziti do tog podatka netko tko nije ni novinar? Da, čitanjem iz novina, netko vidi iz novina ono što baš mi ne vidimo, nemojte, sad da smo mi baš tako glupi. Postavljam pitanje tko je novinarima dostavio to? Ali tko je dostavio i gospodinu Karamarku te podatke jer nije saznao to analizom čitanja i slušanja onoga što je vidio? Ako nam ne treba gospodin Čuljak, ako nam ne treba ništa drugo osim novina, onda nam ne treba ni istražno povjerenstvo, onda prepustimo novinama da nas upoznaju sa punom istinom o onome što se događa. Mi smo zabrinuti zbog stanja u kojem se nalazi sigurnosno-obavještajni sustav u Republici Hrvatskoj, i svi zajedno imamo pravo biti itekako zabrinuti, jer ako ovo curi, onda je to loš posao i MUP-a i DORH-a, a a loš posao i onih koji se koriste protuzakonitim dolaženjem do informacija, a znaju da time krše zakon i ugrožavaju nacionalnu sigurnost. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I zadnja replika, kolega Jozo Radoš. Evo kolega Buriću, malo ste dotakli temu curenja informacija više u ovoj zadnjoj replici sa kolegom Čuljkom, to je naime veliki problem hrvatske države od samih njenih početaka, a osobito nakon završetka rata i u Hrvatskoj se stvorila kultura ili nekultura curenja povjerljivih informacija, pa i curenja službenih informacija i mislim da nije bilo nijednog ministra ili visokog dužnosnika izvršne vlasti koji se s tim problemom nije sreo, i zapravo se nalazi nezaštićen pred takvim. Ja sam osobno tražio zaštitu od viših tijela koji se time bave, međutim nisam dobio ne samo zaštitu, nego nisam dobio niti odgovor na moja dva zahtjeva i zamolbe da se zaštiti curenje podataka iz tako važnog ministarstva, u to vrijeme manje važnoga kao što je Ministarstvo obrane. I ovaj cijeli slučaj je nastao zapravo zbog curenja informacija, najprije i s jedne razine iz policijskog USKOK-a kao što pišu mediji, a onda i iz Vijeća ureda za nacionalnu sigurnost. Upravo iz one institucije koja bi više od svih ostalih trebala zaštiti informacije ne samo svoje, nego sve informacije, pogotovo povjerljive informacije o državi, da te informacije ne cure. Prema tome ono što ste vi rekli nije pitanje da li je bilo curenja informacija, to nije tema, to se može vidjeti, pitanje je od koga, kome, kako i zašto, međutim toga u ovom zahtjevu za osnivanje istražnog povjerenstva nema, a to je pitanje kojim bi se ovaj Sabor, ne ovim povodom i ne bilo kojim aferaškim povodom trebao itekako pozabaviti, kako zaštititi tajne i službene podatke u ovoj državi. Odgovor na repliku Davorin nezakonitog postupanja ministra unutarnjih poslova gospodina Ostojića, ali nas zanimaju odgovori na obadva pitanja. I ja ne tvrdim, ponavljam, ja ne tvrdim jer nemam dokaza niti da je gospodin Karamarko uistinu dobio to, ali imam dojam on je to objavio, on je to sam rekao. Ja sam stekao dojam da je došao do tog podatka na način koji nije zakonit, kao što sam stekao dojam iz svega što smo radili tamo u odboru da ni ministar Ostojić nije nevinašce. Naš sigurnosno-obavještajni sustav je poput švicarskog sira, curi na sve strane, a za to su krive sve razine. I nakon I nakon onoga što sam čuo i vidio bojim se uistinu za nacionalnu sigurnost RH jel to nije dobro. Iz ovog trebamo izvući nešto drugo. Ne ići u istražna povjerenstva bespotrebna. Pa jasno je da nijedno istražno povjerenstvo ne zanima istina, nego prikrivanje istine svako iz svog kuta. Nas treba zabrinuti i iz ovoga izvući pouku da se dobro zapitamo i krenemo ne u smjene ljudi gospodine Dragovan nego u učvršćivanje sustava nacionalne sigurnosti. Ne zanemarimo opasnost koja prijeti Hrvatskoj i danas 21 godinu nakon što je izborila svoju samostalnost i neovisnost i izvana, a kako vidimo bome i iznutra. Hvala. Na redu je klub HDZ-a i kolega Tomislav Čuljak, potpredsjednik Doma. **Čuljak, Tomislav (HDZ)** Potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolegice i kolege.

istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi zakonitosti i postupanja MUP-a u prikupljanju podataka u telekomunikacijskom prometu ravnatelja i drugih čelnih ljudi Sigurnosno-obavještajne agencije. Prije svega nedvojbeno je da je izbijanjem afere nanešena ogromna šteta sustavu nacionalne sigurnosti, ljudima iz sigurnosnog sustava, ali i ugledu RH. Posebni interes javnosti probudila je činjenica kada je utvrđeno da je MUP-a provodilo mjere tajnog prikupljanja podataka nad najodgovornijim ljudima iz sigurnosno-obavještajne agencije što je u najmanju ruku neuobičajeno i neprihvatljivo. Ako se zna da svaka institucija ima svoje ustavom i zakonom propisane zadaće i obveze, ako se pri tome zna da je ministar unutarnjih poslova gospodin Ranko Ostojić ujedno i koordinator cijelog sustava nacionalne sigurnosti, postavlja se logično pitanje, zašto ta tijela djeluju nekoordinirano i umjesto da usklađeno djeluju u borbi protiv kriminala ravnateljstvo policije sumnjiči i istražuje ravnatelja i njegove suradnike. Napominjem da se radi o profesionalcima i ljudima koji su za svoj rad od svih koji mogu ocjenjivati njihov rad u zemlji u inozemstvu ocijenjeni najvišim ocjenama. Što je bio pravi cilj dovođenja čelnika SOA-e u svezu sa ljudima iz krim miljea je pitanje koje sigurno traži jasan odgovor i opravdanost takvog postupka. Ostaje upitno i smjenjivanje predstojnika Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost koji je provodeći nadzor utvrdilo postupanje ravnateljstva prema ljudima iz sigurnosnog sustava i sukladno zakonu o tome izvijestilo predsjednika i premijera. Očigledno je i reakcija predsjednika RH i premijera na tiskovnoj konferenciji na kojoj su objavili smjenu predstojnika i dovođenje ljudi iz SOA-e u vezu sa kriminalcima trebalo odmah otkloniti sumnju u nezakonitosti od strane MUP-a i označiti druge sudionike kao potencijalne krivce. U javnosti je ostao dojam da su predsjednik države i Vlade htjeli nešto prikriti. U svemu tome što se događalo u sustavu nacionalne sigurnosti veliku ulogu ima i nečinjenje i neodgovornost predsjednika hrvatske Vlade prema nacionalnoj sigurnosti u RH. bilo bi puno bilo bi puno korisnije da su dvojica predsjednika održali sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i da su čuli sve sudionike ove afere pa nakon toga donijeli odluku i tek tada izišli u javnost. Isto tako mogli su i trebali su, morali su sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnosti i donijeti potrebne odluke kako bi sustav nacionalne sigurnosti mogao raditi svoj posao u skladu sa zakonom i Ustavom. Neodržavanjem sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i neredovitim održavanjem sjednica Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija ne donošenjem strategije nacionalne sigurnosti, nedonošenjem godišnjih smjernica o radu sigurnosno-obavještajnih agencija, lošem stanju u ministarstvima i drugim državnim tijelima po pitanju informacijske sigurnosti, nepostojanjem nadzora nad radom policije, posebno kada je u pitanju primjena posebnih izvidnih mjera po ZKP-u i članku 68. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima kojima se privremeno ograničavaju neka ustavna ljudska prava i temeljne slobode. Vlada RH urušava sustav nacionalne sigurnosti čime se sigurnosno-obavještajni obrambeni i policijski sustav RH onemogućava u funkcioniranju na nacionalnoj razini i slabi njegova efikasnost i djelotvornost u ispunjavanju obveza na međunarodnoj razini prema NATO-u i EU. Kao ilustracije svega navedenog govore i činjenice da Vlada RH još uvijek nije imenovala ravnatelja OTC-a nije donijela nije donijela godišnje smjernice o radu sigurnosno-obavještajnih agencija za 2012.i 2013.godinu, te strategiju nacionalne sigurnosti što jasno govori o neodgovornosti i neradu Vlade RH glede vođenja i usmjeravanja sustava nacionalne sigurnosti RH što može imati teške posljedice na ukupnu sigurnost te narušiti međunarodni ugled RH kao članice NATO-a i EU. Isto tako nečinjenjem prekršene su odredbe članka 3. stavak 5. koje govore da vijeće za nacionalnu sigurnost utvrđuje prijedlog sredstava za rad sigurnosno-obavještajnih agencija i drugih tijela sigurnosno-obavještajnog sustava koja se osiguravaju u državnom proračunu. U tijeku je izrada prijedloga proračuna i usvajanje proračuna, a Vijeća za nacionalnu sigurnost nije održalo sjednicu na kojoj bi se raspravilo o Prijedlogu proračuna za sigurnosno-obavještajni sustav RH u 2013. godini. Također, neodržavanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost u 2012. godini onemogućena je rasprava o Prijedlogu nacrta strategije nacionalne sigurnosti koja još uvijek nije izrađena iako je Vlada Republike Hrvatske početkom 2012. godine donijela odluku da Prijedlog nacrta strategije nacionalne sigurnosti bude završen u prvoj polovici 2012. kako bi se ista uputila na donošenje u Hrvatski sabor. Sve navedeno govori o nebrizi najodgovornijih ljudi hrvatske Vlade i predsjednika Republike Hrvatske iz čega proizlazi stanje u kojem je sve moguće jer nema koordinacije kojom bi se moguće zloupotrebe sustava svele na najmanju moguću mjeru. Sa saznanjem da postoji siva zona u sustavu tajnog prikupljanja podataka u telekomunikacijskom prometu jer su nedorečeni postojeći zakonski propisi i rješenja, sa činjenicom da se Ravnateljstvo Policije ne pridržava ni Privremenog protokola o suradnji sa Operativno-tehničkim centrom, otvara se dodatna mogućnost za zlouporabe. Uz sve navedeno ide i činjenica da nad radom Policije praktički nema nikakvog nadzora. Jedina mogućnost nadzora propisana je kroz saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji tu mogućnost gotovo i ne koristi osim kad se otvori potreba nadzora zbog otvaranja određenih afera. Istina, Odbor za nacionalnu sigurnost proveo je nadzor službama službama uključenim u tzv. aferu praćenja djelatnika Sigurnosno-obavještajne agencije no preglasavanjem većine donio je zaključke da nije bilo kršenja zakona uz dva izdvojena mišljenja. Držimo da je nadzorom trebalo obuhvatiti i obaviti razgovore sa čelnim ljudima Sigurnosno-obavještajne agencije koji su od strane Policije, ministra Ostojića i premijera Milanovića označeni i povezani sa ljudima iz krim miljea čime su u potpunosti diskreditirani, bez ikakve mogućnosti da dokažu opravdanost svog postupanja no time bi se naravno dovelo u pitanje zakonito postupanje, zlouporabu i opravdanost nadzora telekomunikacijskog prometa od strane Ravnateljstva Policije. Većina u odboru držala je da je nepotrebno čuti i drugu stranu i zbog te činjenice potrebno je osnovati istražno povjerenstvo kako bi se utvrdila istina. Isto tako potrebno je zatražiti očitovanje USKOK-a, ministra Ostojića, državnog odvjetništva i naravno premijera, gospodina Zorana Milanovića nakon čega bi se moglo saznati što je istina. Ako želimo saznati istinu Hrvatski sabor prihvatit će osnivanje istražnog povjerenstva, u protivnom uvijek će ostati dvojbeno da li se radilo o zakonitom postupanju Policije ili se radilo o ovladavanju Sigurnosno-obavještajne agencije i diskreditiranju i micanju čelnih ljudi kako bi u službama mogli biti dovedeni podobni ljudi, a oni koji svoj dio posla rade profesionalno i u skladu sa zakonom. Još nešto zbog istine, imam vremena, ovdje je bilo govora i u replikama se govorilo i kolega Stazić je govorio o ljudima koji su ostali, koji su nečiji ljudi, ljudi o Karamarka ili od nekog drugog i sada kada slušamo ovakve komentare onda zapravo ova sumnja koju sam ja ovdje izrazio još više dobiva na snazi jer ako se žele promijeniti ljudi da imate svoje ljude u sigurnosno-obavještajnim agencijama onda je to problem za sustav nacionalne sigurnosti. Mi koji već duže vrijeme imamo doticaj sa Odborom za nacionalnu sigurnost imamo mogućnost uvida u rad sigurnosno-obavještajnog sustava pa i Policije. Imali smo mogućnost prihvaćati izvješća i zapravo vidjeti rezultate rada Sigurnosno-obavještajne agencije. To je bio jedan uređen sustav iz kojega nisu curili nikakvi podaci, no izbijanjem ove afere taj sustav nacionalne sigurnosti je u potpunosti diskreditiran i u ovom trenutku zapravo dominira ministar Ostojić kao čelnik, kao prvi čovjek Policije i kao koordinator sigurnosnih službi. Ja vas pitam zašto se nije održala nijedna sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, zašto nije donesen plan i program i smjernice rada za sigurnosne službe. Na temelju čega rade današnje sigurnosne službe i vojna i civilna, na temelju kojih programa, kojih smjernica ako nijedna sjednica nije donesena, a zakonska obveza je Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Hrvatske države da utvrde I sve ovo što sam rekao sigurno otvara puno toga što bi moglo dobiti odgovor nakon formiranja Istražnog povjerenstva kada bi se mogli utvrditi činjenice, kada bi se obavio razgovor i sa drugom stranom jer mi smo vidjeli samo jedan dio priče ono što je radilo Ravnateljstvo policije, a da pritom nismo obavili ni jedan razgovor sa ljudima iz Sigurnosno-obavještajne agencije. Možda su oni radili svoj dio posla na zakonit način, a da policija je radila svoj dio opet na zakonit način ali ne pridržavajući se određenih protokola jer zakonom nije uređeno to područje. Možete zamislit kako je uređeno to područje kada za sigurnosne agencije i za policiju ne vrijede isti zakon niti pravila vezano za prikupljanje mjera tajnih podataka. Jednima Jednima se izlist telefonskih razgovora vodi kao mjera, a drugima je to obični postupak koji oni to rade normalno. Zahtjev naprave za svakoga, ne moraju ga obrazložit, a i kod, različit je postupak i kod traženja samih mjera. Jer sigurnosne službe moraju dobiti odobrenje od Vrhovnog suda, dok policija to radi od strane istražnog suca. To znači otvorena jedna siva zona, nepostojanje zakonske regulative dovodi u mogućnost da policija može provoditi određene aktivnosti i da može na neki način kontrolirati i ljude iz sigurnosno-obavještajnih agencija što sigurno ne ulijeva povjerenje jednih u druge, a oni bi trebali raditi zajedno i trebali bi sudjelovati svaki sa svojim zadanim zakonskim ovlastima u borbi protiv korupcije i kriminala. Još nešto. Vidimo evo i danas vidimo svaki dan, moŽemo u novinama vidjeti, u dnevnom tisku kako se objavljuju transkripti, transkripti iz najtanjih istraga, da nitko ne postavi pitanje odakle ti transkripti. Tko je dopustio da se u dnevnim novinama objave transkripti iz najtanjih istraga? Pitamo se što se to događa, odakle svi ti podaci cure, tko daje te podatke? Najbolji je odgovor da treba vidjeti tko je s kim u svezi, vrlo lako će se doći do podataka tko kome daje određene podatke. …/Upadica Zgrebec: Hvala ja mislim i držim da bi bilo dobro da se osnuje ovo istražno povjerenstvo i da većina prihvati osnivanje ovog istražnog povjerenstva, jer na taj način

Kolega Čuljak, vi cijelu ovu svoju raspravu gradite na jednoj tvrdnji, ponovili ste je valjda deset puta, a ona glasi MUP je provodio mjere tajnog prikupljanja podataka nad djelatnicima SOA-e. E sad ja ne znam da li vi ne znate ili znate pa namjerno govorite neistinu da biste obmanuli koga, ne znam zastupnike ostale. Dakle, članak 68. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima MUP-u daje pravo da traži izlist telefonskih kontakata jer to nije mjera tajnog prikupljanja podataka. To je izvorna policijska ovlast kao usađivanje identiteta. Traži policajac da mu pokažete osobnu iskaznicu. To mu je izvorna policijska ovlast. I ovo je izvorna policijska ovlast i ne treba niti odobrenja suca istrage, niti odobrenje Vrhovnoga suda, I vi to dobro znate ili biste trebali znati, a ovdje 10 puta obmanjujući izgovorite neistinu, notornu neistinu. Dalje, kažete da je preglasavanjem Odbor donio zaključak da nije bilo kršenja zakona. Pa tko je vas preglasao u vašem izdvojenom mišljenju ili ste to vi konstatirali. Tko vas je preglasao? Tuđman vas je preglasao. Vi ste to napisali u svom izdvojenom mišljenju nije bilo kršenja zakona. To ste ustanovili. Pa Miševića smo zajedno pitali. Jeste bili na Odboru? Smijenjenoga Miševića smo pitali jel' bilo kršenja zakona. Čovjek vam je rekao nije bilo kršenja zakona i vi sad ovdje kažete da je preglasavanjem Odbor donio zaključak da nije bilo kršenja zakona. Pa ja ne znam sad zašto vi to sad radite. Ja ne znam, kog vi sad mislite uvjeriti a svi znaju istinu. Pa rekli smo je, pa napisali ste istinu. I treća stvar, kažete da vam je cilj mijenjati ljude. Pa slušajte, da smo ih htjeli mijenjati pa promijenili bi ih odmah. 10 mjeseci se ima povjerenje u taj sustav. Ali oprostite da baš preko Karamarka cure povjerljivi podaci i dolaze u novine, e pa to nitko živ neće odurati. To priznat ćete da se …/Govornik se ne razumije./… Kolega Stazić ja zna šta su izlisti i rekao sam da izlisti za policiju nisu mjera. Za sigurnosne agencije jesu mjera. Znači, postoje dvije kategorije. Jedna je sigurnosna agencija. Oni kad zatraže izlist to je mjera, a kada policija traži izlist onda to nije mjera. Kako bi vi to nazvali? Možete nazvati ovako ili onako. I nemojte banalizirati izliste, jer ja sigurno ne bih volio ni da vas izlistavaju oni koji ne trebaju izlistavati ili oni koji trebaju izlistavat niti mene, niti bilo koga drugoga jer sa izlistima se utvrđuje i lokacija i svi podaci koji nisu samo utvrđivanje utvrđivanje s kim vi razgovarate, znate. To bi trebali i vi znati. A što se tiče predstojnika Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost Mišćevića ja sam vam već rekao nije bilo, da on ne može potvrditi da je bilo ili nije bilo kršenja zakona zato što on ne može nadzirat MUP. On nije mogao uopće se očitovati o MUP-u da li je MUP nešto radio zakonito ili nezakonito. On je to imao pravo. MUP je imao pravo tražiti izliste, ali nije se pridržavao ni postupovnosti u radu, znači rekli su da nisu utvrdili čiji su brojevi u pitanju, a naravno da su znali čiji su brojevi u pitanju imali su mogućnost utvrditi točno tko su korisnici budući da su svi brojevi na MUP-u i da imaju sustav koji im omogućava da u istom trenu kad ukucaju da im to pokaže tko je korisnik tih brojeva. Tako da niste me uvjerili uopće da želite zapravo saznati istinu ili da mislite da je ovo sve što ste vi rekli istina. mislim da mi ovakvim tvrdnjama iznijetim u Saboru idemo na živce građanima jer pokušavamo braniti nešto što se ne može braniti. Pa stoji, točno je, evo ja sad moram potvrditi na odboru smo svi zajedno i uz naša dva izdvojena mišljenja konstatirali da nismo našli nezakonitosti u postupanju. I to smo i napisali i vi i ja u ime, dakle kao izdvojeno mišljenje. Ali, neću ponavljati ono da smo rekli to što nismo našli koju odredbu zakona nije prekršio ministar Ostojić to ne znači da nismo utvrdili i utvrdili smo da je bilo itekakvih nepravilnosti u postupanju i da ne vjerujemo da on o tome ništa nije znao. Ali nešto drugo ste još rekli u vašoj raspravi što je jako važno, razina suradnje između raznih institucija sigurnosno-obavještajnog sustava u Hrvatskoj je za ne povjerovati ne loša nego katastrofalna. Bolje surađuju pojedine razine našeg sustava u Hrvatskoj sa istom razinom u Srbiji, BiH, Sloveniji, Francuskoj, Kanadi i ne znam gdje nego institucije sigurnosno-obavještajnog sustava između sebe unutar Hrvatske. Kao da je bratoubilački rat između njih. Jedni drugima, i praviti štetu u njihovom djelokrugu. Meni je žao uistinu ovih ljudi koji su vodili iz ravnateljstva Policije ovu istragu jer sam stekao dojam da su bili na dobrom tragu što su takvim djelovanjem onemogućeni. A da želimo saznati istinu kako ste rekli poligraf od predsjednika države, predsjednika Vlade, predstojnika Ureda vijeća sigurnosti, svih ali i svih nas članova odbora pa da vidimo jesmo li baš svi tako nevini kao što tvrdimo. **Zgrebec, mi smo u odboru i jedni i drugi i treći utvrdili da u onome što smo radili, u onom nadzoru koji smo proveli nismo utvrdili nezakonitosti. Prvo, to područje nije pokriveno zakonom kako to treba. Znači, različita je zakonska regulativa za sigurnosni sustav, a zapravo za sigurnosne agencije a različita za MUP i ono što vrijedi za sigurnosne agencije to ne vrijedi za MUP pa praktički nemamo se na što pozvati i imamo jedan taj nekakav protokol koji je potpisan kojega se nitko ne pridržava. A morate prihvatiti i priznati da u ovom nadzoru koji smo mi proveli i razgovorima koje smo obavili da nismo obavili razgovor sa ljudima iz Sigurnosno-obavještajne agencije i to ostavlja dilemu da li su oni radili svoj posao zakonito, da li su oni da li su oni svoj dio posla obavili korektno a da ih je netko prikazao onim što oni možda nisu. Znači, nismo obavili s njima razgovor da bi utvrdili čija je istina prava istina i što je bila čija namjera. Povezivanje tih ljudi koji nisu uopće imali mogućnost imati uvid u mjere tajnog prikupljanja podataka od strane PNUSKOK-a to je pitanje zbog čega treba Istražno povjerenstvo. Nisu imali mogućnost odakle bi ljudi iz SOA-e imali uvid u mjere PNUSKOK-a. Naravno da ne mogu imati. I o čemu mi sad pričamo? Gordana Sobol, replika. to nekoliko puta govorio o tom nepridržavanju privremenog protokola i to od strane ravnateljstva Policije. Ja moram dakle ponoviti ovdje jer smo to u više navrata ponavljali i na odboru ali i u razgovorima kad smo išli u neposredan nadzor u službe protokola se koji je negdje ako se ne varam polovinom 2010. sklopljen protokol je sklopljen između čelnika OTC-a i ravnateljstva Policije. Prema tome, za pridržavanje jednog protokola su potrebne obje strane. Ili ako se jedna ili druga strana toga ne pridržavaju onda valjda postoji, a postoji Ured vijeća za nacionalnu sigurnost, kome se to kada je redoviti nadzor ili izvanredni nadzor u pitanju može reći. Koliko je meni poznato i kad smo bili u neposrednom nadzoru dobili smo direktno dakle očitovanje i čelnika OTC-a da oni nikada dosada bez obzira što u ovih 2,5 ili 3 godine je bilo preko 50 tisuća zahtjeva za ispis nikad nije palo na pamet da upozore nekog u ovoj državi da se eventualno ravnateljstvo Policije ne pridržava toga protokola. A mogli su, tim više što smo također ustanovili blic provjerom da je kršenja protokola bilo i ranije. E sad je to nastao problem jer ovog puta su se u ispisu ustanovili telefonski brojevi zamislite čelnika ne samo glavnog nego i više njih, njegovih pomoćnika, e pa sad je problem, a kada su možda neki drugi građani možda u pitanju onda to nije problem, ja mislim da smo se tu složili i da to, ali mislim da to treba ponoviti, u tom dijelu postoje nepravilnosti, u zaključcima odbora koje smo donijeli jasno stoji, uostalom i u jednim i u drugim zaključcima ako hoćete da je potrebno napraviti promjene dorade u ovom zakonskom djelu, pa i kad je u pitanju taj privremeni protokol. **Zgrebec, Dragica Pa evo što se tiče tog privremenog protokola i nepridržavanja privremenog protokola i činjenice da se to događalo i ranije, to je činjenica naravno, ja to ne krijem i kažem da je, događalo se i ranije, ali ono što se događalo ranije ne treba, ako je štetno i ako je greška ne treba ponavljati. A činjenica je da nije imenovan ravnatelj operativnog tehničkog centra, opet govorim znači tko je odgovoran za imenovanje ravnatelja operativnog tehničkog centra? Zašto nije imenovan ravnatelj operativnog tehničkog centra? Da je bio imenovan onda bi on možda i sam utvrdio da ne želi raditi mimo tog protokola, a što je najgore zakonskom regulativom nije određen taj odnos, nego privremenim protokolom, i ne može se pozivati na nikakav zakon, ne može biti kršeno nešto što ne postoji, i o tome se govori i zbog toga ja mislim da je dobro da se razgovara sa ljudima iz sigurnosno-obavještajne agencije, drugim ljudima koji su sudjelovali u ovoj cijeloj aferi, i da se može definitivno definitivno skinuti bilo kakva krivnja ili bilo kakva nezakonitost sa MUP-a zbog sustava nacionalne sigurnosti, zbog svega što oni znače u ovoj zemlji. Zadnja replika Josip Đakić. Izvolite. kojim predsjeda predsjednik ili predsjednik Vlade, 12. Mjesec je, kraj godine je, smatramo da u ovoj aferi water gate hrvatski, na sigurno bi bilo potrebno prije izjava i tiskovne konferencije da se razmotre sve činjenice, da se saslušaju svi subjekti koji su učestvovali u tomu, da se donese konačno zaključak a ne da se bez održanih sjednica, bez plana i programa rada, bez smjernica o radu tajnih službi, bez ikakvih akata koji su nužni i potrebni kako bi taj sigurnosni sustav funkcionirao da se u svem ovom vremenu nije našlo ni jedno potrebito ni predsjednik Vlade, a ni predsjednik države da sazove sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost, pa čak ni o proračunu koji je smanjen tim službama, kao što se može vidjeti, jednako tako možemo zaključiti da je ovo šlamperaj u postupanju najviših državnih službi, koje nisu ni vođene, a kao što ste rekli i sami nisu ni imenovani oni koji bi trebali određene stvari provoditi. Vidljivo je da se nešto skriva i da nešto nije kako treba, s obzirom da su htjeli raditi kako treba sigurno bi sazvali sjednicu, razlučili materiju i došli sa konkretnim zaključcima, ovako se vidi da se je stalo u obranu onih koji su griješili u postupanju i nije se željelo da se sankcioniranju pravi. predsjednik, ne kao član Odbora za nacionalnu sigurnost imate puno više informacija o svemu ovom,

U pravu ste kolega Đakić. Inače je predviđeno da savjet za nacionalnu sigurnost se održava najmanje jedanput mjesečno, može i više puta, ali po potrebi, znači može više puta, ali najmanje jednom u mjesecu. Isto tako predviđeno je da vijeće za nacionalnu sigurnost se mora sazvati kod utvrđivanja proračuna, kod donošenja programa i smjernica rada, ali naravno evo vidimo da cijelu godinu predsjednik Vlade nije našao za shodno sazvati niti jednu sjednicu ovog Odbora za nacionalnu sigurnost. To pokazuje odnos Vlade prema cijelom sigurnosnom sustavu, držim da to treba hitno ispraviti i predlažem evo i ovim putem predsjedniku Republike Hrvatske i premijeru da sazovu sjednicu i da na sjednici Odbora za nacionalnu sigurnost riješe sve što trebaju riješiti da bi naše sigurnosne službe radile svoj posao zakonito i u skladu sa ovlastima koje imaju po Ustavu Republike Hrvatske. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je kolega Igor Dragovan. samo osvrta. Je li smanjen proračun? Pa naravno da je smanjen proračun za SOA-u, pa naravno da je smanjen, 465 milijuna kuna je ulupano u onu staklenu zgradu. Šta građani Republike Hrvatske imaju od toga? Ništa. I ova rasprava je jako, jako tangira rasprava hrvatske građane je li bilo sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost ili nije bilo. Možda je bilo, kako vi znate da nije bilo? Možda je bilo. Za mene su te sjednice koje se trebaju održavati i od njih se ne treba raditi pompa. Prije su se te sjednice održavale, od njih se radila pompa, velika, kad je gospodin Sanader to sve skupa vodio. Pa nemojte tako. Možda postoje neki drugi prioriteti. To je životni standard građana obratimo se na temu. A i to mislim o proračunu isto ste svoje rekli. 8 zadnjih godina a proračun je curilo na sve strane i sada se pravimo dijelimo lekcije. Slažem se da zakonska regulativa nije dobra i postoji prostor za kršenje ljudskih prava. I ovo što mene brine u odnosu na ono što predlaže HDZ mene brine kršenje ljudskih prava hrvatskih građana. A ovdje se postavlja da su neki ljudi čelnici obavještajnih agencija važniji od hrvatskih građana i to mi je teško za prihvatiti. Nikome nisu kršena prava, a ono što želimo napomenuti i ovdje vrlo jasno reći zakonska regulativa po kojoj se sve ovo radi je stara zakonska regulativa i Zakon o policiji i ovlastima i izmjene Zakona o sigurnosno-obavještajnoj agenciji to je sve bilo doneseno u periodu vašega mandata. Čak je bilo čak se htjelo ukinuti i građanski nadzor pa smo ga jedva sačuvali. Toliko o brzi za eventualno kršenje ljudskih prava hrvatskih građana. I naravno treba staviti pod nadzor i bolju kontrolu izliste. To smo govorili onda i to ćemo promijeniti da nema zlouporabe. Ja sam prolazeći ovaj nadzor ostao zgrožen mogućnošću pojedinca koje su neki ljudi osobno doveli i postavili na mjesta u proteklih 8 godina koliku mogućnost imaju manipuliranja podacima hrvatskih građana, svakog od nas ponaosob. Zgrožen. Sa međusobnim odnosima,

Ono što bih dalje želio reći je sljedeće nama možda u ovom dijelu što je kolega Čuljak govorio da nismo imali taj SOA-in neposredni nadzor pa nismo ni s ovim ljudima koje obrađuje policija što su što su organizirana kriminalna skupina. Šta smo trebali s njima razgovarati? A šta smo i s njima trebali razgovarati? Ono što je zabrinjavajuće je sljedeće to je potvrdilo i zadnje izvješće MUP-a o obavljanju policijskih poslova a to je da se po pitanju obrade organiziranog kriminala u RH u proteklih 2 do 3 godine nije radilo gotovo ništa i to je zabrinjavajuće. Danas izlaze van na vidjelo zašto se nije radilo ništa po organiziranom kriminalu zato što su kriminalci imali ljude na najvišim mjestima na izvoru svih informacija o stanju istraga. Pa onda pitam što je radila Sigurnosno-obavještajna agencija da takvi ljudi prođu sigurnosne provjere u policijskom nacionalnom USKOK-u a prodaju za sitne pare informacije organiziranim kriminalnim skupinama. E to je ugrožavanje nacionalne sigurnosti. I ponovit ću još jedanput svatko od nas ako krši zakon mora biti predmet istrage zato što je prekršio zakon, svatko od nas. Nitko ni zastupnik ni čelnik Sigurnosno-obavještajne agencije policije, PNUSKOK-a bilo koga drugoga nije iznad zakona, svi smo pred zakonom isti. I oni koji su mislili da puštanjem informacija štite neke napravili su im najveću štetu. Ponovit ću i ono što sam rekao i nakon sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Istražno povjerenstvo po uvodnom predmetu nije potrebno iz razloga zato što je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost promptno odmah odradio svoj posao što prije nije bio slučaj niti sa Kamionima niti sa INA-om jer su se stvari sakrivale. Pa uostalom vrlo jasno se reko da nema nikakvih zakonitosti pa je to rezultiralo sudskim presudama doduše sa nepravomoćnim ali zatvorskim kaznama, najviših dužnosnika hrvatske Vlade koji su u to vrijeme bili predsjednici HDZ-a i visoki dužnosnici HDZ-a to su činjenice. I u ovom slučaju istražno povjerenstvo i prijedlog o istražnom povjerenstvu treba služiti samo za sakrivanje istine i sprečavanje daljnjih istraga. I to je moj stav. Mi se ne moramo oko toga slagati, ali je činjenica da ste i vi članovi Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i mi imali pravo uvida i mogućnosti zatražiti sve dokumente u relevantnim institucijama, dobiti odgovore na sva pitanja u relevantnim institucijama i nemojte reći da ne sjede sa strane opozicije u Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost nekvalificirani ljudi. Pa sjedi vaš predsjednik stranke koji je bio šef POA-e, pa SOA-e 6 godina, nakon toga dvije godina ministar unutarnjih poslova koji je svoj profesionalni vijek proveo u tajnim službama. Tu je isto tako kolega glavni tajnik MIlijan Brkić koji je bio donedavni zamjenik ravnatelja policije i vodio je krim policije praktički. Prema tome to su ljudi koji znaju, oni znaju pitati, ako ja ne znam znaju oni, imali su tu priliku. Pa i vi kolega Čuljak isto tako imate iskustva i prema tome odbor je bio to i po zakonu jedino tijelo koje to može napraviti i u ovom trenutku bez deklasifikacije dokumenata praktički uvidom u sve dokumente koji stoje na raspolaganju i vi ste to napravili. Nije bio kršenja zakona i to je evidentno nije bilo kršenja zakona. Ako je netko svojom nesmotrenošću da ne kažem čime drugim uletio u neku drugu priču onda je to za mene puno opasnije zbog toga što on u toj priči tamo nije trebao biti. Hvala Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Dragovan, da, mi vidimo da vama sigurnosne agencije ne trebaju. Vidjeli smo na početku mandata kada za vaše dužnosnike nije trebalo sigurnosnih provjera kad su imenovani, vidjeli smo i kako ste ih postavljali pa ste i u SDP-u i u HNS-u … s obzirom da su imali krim dosje. Vidjeli smo i sada da govorite o tome i štite ono što je neobranjivo, a naročito to da istražno povjerenstvo ne treba. Ono je poželjno i potrebno, neka se stvari razjasne do kraja. Kad govorite o tomu da je možda se i održala sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, možda na skijanju negdje možda su održali sjednicu, ja to ne znam, to stvarno ne znam jer nije nitko objavio, nijedne novine pa ne možemo ni znati. Inače mislim da svaka sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost poslije toga se zna da je održana i znadu se bar neke konkretne stvari koje su za javnost te izađu van. Druga stvar, rekli sta da proračun je smanjen, da 465 milijuna kuna je ulupano u zgradu. Pa zgrada je po meni bez obzira tko bio u njoj ona je potrebna sa svim tim sigurnosnim mehanizmima koji su ugrađeni u nju iako sam ja tražio da se naprave 4 policijske uprave za te novce u dogledno vrijeme i nisam bio zadovoljan što smo …, ali vjerujem da i ona našoj Hrvatskoj državi je potrebna kao i službama koje u njoj obitavaju. Stoga ne treba podcjenjivati ništa što je učinjeno, učinjeno je sigurno dobro. Možda bih ja bio sretniji da su … 4 policijske uprave na području Hrvatske i 2 policijske stanice nove kako bi policajci imali još više prostora i kvalitetnih mogućnosti za svoj rad.

tko je pod istragom iz vaše stranke, tko je iz bivše Vlade pod istragom, na sudu itd. i vi se dignete uredno i meni govorite o nečemu što nema veze s nikakvom istinom, samo reda radi da biste nešto rekli. nešto rekli. Vidite, to treba znat se dići tako i reći … ništa ne važi, a čujte mislim mi smo eto tako, mi smo dizali ruke, nama je Ivo Sanader rekao mi tako moramo i tak je bilo, niste ni čitali. I tako stanete pred hrvatske građane. Ja vam samo kažem još jednu stvar, službe, Policija trebaju profesionalno radit svoj posao. Ja nemam potrebu u mom mobitelu imat brojeve telefona tih ljudi, zvati ih svakodnevno i s njima razgovarati jer smatram da to zastupniku ne pripada. Ja smatram da lokalni političar nema što zvati lokalnog šefa policije ili ne daj Bože odlučivati tko će biti lokalni šef Policije ili ga pozivati na red. To se ne smije. To se ne smije u demokratskoj državi, ako držimo da je Hrvatska demokratska država.

u svojoj raspravi dovodite u istu ravan ljudi iz sigurnosno-obavještajne agencije koji časno rade svoj posao sa kriminalcima. Vi njih svrstavate u isti red. Recite vi meni kad vi tako dobro znate sve to, koji zakon su prekršili ljudi iz sigurnosne agencije kada su iako su neki od njih i vodili ili imali razgovore ili kontakte sa nekim ljudima čak iz krim miljea, s kim bi oni trebali imat posla, sa časnim sestrama ili s kim. Njihov posao je zaštita Hrvatske države od kriminala i organiziranog kriminala i naravno da moraju kontaktirati i imati određene kontakte. evo, složili ste se da što građani imaju od SOA-e, pa imaju takvu zgradu. Pa vi morate znati kolega Dragovan da Republika Hrvatska kao članica NATO-a ima određene ugovore i kao buduća članica te ugovore moramo moći ispuniti i u ovom dijelu sustava nacionalne sigurnosti i po tom pitanju pa ne možemo ući u Europsku uniju da naši agenti hodaju neopremljeni i da nemaju nikakav sustav kojim bi mogli osigurati sigurnost građana Republike Hrvatske. Zato me čudi ovakav istup jer ovo je vrijeđanje ljudi koji rade u sigurnosno-obavještajnom sustavu, na ovakav način povezivanje sa kriminalcima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Igor Dragovan. **Dragovan, Igor (SDP)** To je klasično izvrtanje teza i podmetanje nečega što nisam rekao. To vi možete sebi interpretirat kako god hoćete ali ja to nisam izgovorio, u fonogramu stoji. Ja sam samo rekao na to kad ste vi rekli zašto mi nismo prihvatili da se ide razgovarat u SOA-u nismo smatrali, šta smo trebali ići sa svima razgovarat. Prvo, mi smo radili onaj posao za koji smo kao odbor donijeli odluku i drugo, ono što je bio predmetni slučaj, a predmetni slučaj je bila objava informacija u Večernjem listu koje su bile lažne i netočne i fabricirane, krivo prezentirano izvješće Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. Pa vi ste vidjeli šta piše, to je klasificirani dokument i ono što je objavljeno u novinama. Različito je. Prema tome, nemojte stavljati u usta nešto što nije izrečeno, nemojte stavljat u usta, to stvarno nema smisla. Još jedanput ću ponovit, smatram da sustav nacionalne sigurnosti, sigurnosno-obavještajne agencije, vojna, OTC, moraju biti vrhunski profesionalno posloženi bez utjecaja politike, to je moje mišljenje. Kad god sam u prilici nisam mogao niti želim sudjelovati na određeni način u funkcioniranju, osim s pozicije saborskog zastupnika i potpredsjednika Odbora za unutarnju politiku što me na određeni način i zakon obvezuje i Poslovnik Hrvatskoga sabora. Više od toga nema potrebe. Ako netko za tu vrstu komunikacije ima potrebu to je njegov stil, ali to je isto tako i pitanje onih ljudi koji profesionalno rade svoj posao, dakle na takav način rade u politici, da će s politikom i otići. Poštovani kolega Dragovan, vi ste u svojoj raspravi govorili o jednoj bitnoj stvari a to je kršenje ljudskih prava, kršenje prava građana. Prije se isto nešto spomenulo, kolega je spomenuo kako ne treba dovoditi u istu ravan ljude u tajnim službama sa kriminalcima, mislim to je jedna tipična floskula, ne postoji zemlja u svijetu u kojem tajne službe ne kontaktiraju s kriminalcima i ne rade za njih, dio, ne svi. Nema bezgrješnih, tako da znamo. Kad su u pitanju su ljudska prava, prije 5, 6 godina na stolu šefa vaše stranke gospodina Ive Sanadera našao se transkript razgovora jednog građanina i ministrice, taj građanin sam ja bio, novinar i ministrice u vašoj Vladi, ni jedan ni drugi nisu bili pod istragom, obavljalo je taj, i to je procurilo i do mojih ušiju, taj prljavi posao obavljalo je sigurnosno podzemlje, prema tome treba štititi ljudska prava, treba staviti pod kontrolom tajne službe, čitavo vrijeme se ovdje govorilo da je loše stanje u tajnim službama, organima gonjena, loše stanje u policiji. Od kada? Od kada je se to, sve se urušilo u 10 mjeseci. Ugrožena je sigurnost, pa naši vrli dužnosnici, zatim šef DORH-a razgovara sa stranim veleposlanicima o najvećim tajnama u hrvatskoj državi, sigurnosne službi drugih država znaju više nego što znamo mi. Da. Ova država je ugrožena, i to je ugrožena odavno i od mnogih. Poštovani kolega Dragovan, na sličnom tragu oko kršenja ustavnih prava građana Republike Hrvatske. Ne kršiti odredbe pojedinih zakona, a kršiti odredbe određenih drugih akata imale one snagu zakona ili podzakonskog akta može dovesti do kršenja ustavnih prava, jer ponovit ću dobili smo priznanje tijekom našeg rada u odboru kako su se sustavno godinama kršile odredbe i nastavilo se s tim, propisane u tom privremenom protokolu od suradnje ravnateljstva policije i OTC-a, i unatoč tome što to nije kršenje nekog zakona, radi se o svjesnom protupropisnom djelovanju i to onih institucija hrvatske države kojima je primarna zadaća štititi hrvatsku državu i njene građane od svih oblika kako protuzakonitih i protuustavnih, tako i od svake vrste tzv. protupropisnih djelovanja, koje onda u konačnici mogu dovesti do narušavanja ustavnih prava hrvatskih građana. Jedna od, jedan od primjera vam je ako nadopiše brojeve telefona osoba koje nemaju nikakve veze sa tom istragom, niti sa krim miljeom, niti sa pripadnicima SOA-e, a kad je u pitanju zgrada i to ću vam samo još reći, nisam protiv toga da se bacaju novci, ali u sustav, u sigurnosno-obavještajni sustav mora ulagati svaka zemlja, pa tako i naša. Ono što mene brine, što mi danas imamo zgradu koja je izvana …/Ne razumije se./… a po funkcioniranju …/Ne razumije se./…, to je ono što ne valja. I samo kad ste rekli da je prioritet ove Vlade ne zgrade SOA-e nego životni standard, e tu vas moram korigirati, jer da je prioritet ove sadašnje Vlade život i standard građana onda ne bi imali porast PDV-a, porast nezaposlenosti, porast cijene struje, plina, grijanja, 21,1% siromašnih, mizerna izdvajanja za poljoprivredu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Ja ne bih govorio o ovim detaljima, ja nisam član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ali mislim da je tema važna, dirljiva je briga uvaženog potpredsjednika Stazića da je krivo vrijeme odabrano za raspravu o ovom važnom pitanju. Meni se jednostavno nameće pitanje vi ste koliko sam ja upućen potpredsjednik Sabora, zašto niste tražili da rasprava bude u jutarnjim satima pa da naši građani stvarno imaju prilike čuti o čemu mi to danas do evo večernjih sati Ali vjerojatno je to bila jedna figura kojoj nije za zamjeriti, i meni je žao da građani ne mogu slušati ovu raspravu, jer koliko god ih mi zamarali ovim nekakvim pojedinostima iz postupka pred odborom, čini mi se da je važno ono o čemu mi danas raspravljamo zašto istražno povjerenstvo, čemu ono treba, vi ste sami rekli da ustvari SDP-u nema razloga ne odgovarati istražiti sve ono što je vezano uz curenje informacija ili onu priču o kojoj je predmet istražnoga povjerenstva, tako da sam ja skoro razumio da vi podupirete naš prijedlog za osnivanjem istražnog povjerenstva, a zašto istražno povjerenstvo? Zato što oni ima i druge ovlasti i drugu metodologiju od samog odbora koje se bavio tim pitanjem. Da je tome tako govori vam u krajnjoj liniji činjenica da je Sabor donio Zakon o istražnim povjerenstvima, upravo s ciljem da za ona pitanja koja ne mogu odgovoriti radna tijela i odbori Sabora, može formirati posebno tijelo koje ima temeljem ovog zakona i neke posebne ovlasti da bi mogli utvrditi činjenice možda preciznije, možda opširnije, bez obzira opet na činjenicu broja glasova stranaka jer mora odgovarati stranačkom sazivu Sabora, ali da može na drugi način osvijetliti sve činjenice vezane uz pojedina pitanja. A ono što vam ne ide u prilog i drugima koji su govorili su činjenice u ovom konkretnom slučaju. Nije pitanje da li je gospodin Karamarko doznao nešto što nije smio doznati. Prvo je pitanje kako se nešto što je označeno državnom tajnom našlo uopće ne samo u medijima nego tamo gdje se ne bi smjelo naći bez da se ti dokumenti deklasificiraju. To je osnovno pitanje. Prva informacija o tome cijelom slučaju je objavljena preko novinara u jednim dnevnim novinama. Nakon toga se o tome izjašnjavao ministar unutarnjih poslova. Usput je rekao da Državno odvjetništvo zna sve o tom slučaju koje je nakon toga negiralo tu njegovu tvrdnju. Treći u tom nizu bio je u zajedničkoj konferenciji za tisak predsjednik Republike i predsjednik Vlade gospodin Milanović kojeg je predsjednik Republike na neki način smirivao u izjavama koje su išle preko onoga što je i tada trebao izjaviti. I sada dolazimo do suštinskog pitanja, a to je pitanje nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti u ovoj zemlji, ali ja bih rekao i osobne sigurnosti građana. Tko to ima pravo, pod kojima uvjetima i kada slušati vaše privatne razgovore, vašu službenu korespondenciju ili ne znam što bi se tu sve još moglo pobrojati. U prilog tome govorim zato što je jučer u jednim dnevnim novinama objavljen prijepis telefonskog razgovora između slušanih osoba, čak i neke fotografije, autentičnost njihova mi je nepoznata, ali je činjenica da se u tim člancima navode imena, prezimena ljudi koji možda uopće nisu krivi za sve to što im se već u novinama stavlja na teret. Ja se pitam što je s pravima tih ljudi? Što će ti ljudi koji su se našli ni krivi ni dužni, možda, u takvom jednom telefonskom razgovoru kako će njihove obitelji, njihova profesionalna karijera, njihov ugled u društvu završiti nakon objavljivanja takvih informacija? I tko je to imao pravo dnevnim novinama dati prijepis telefonskog razgovora ljudi koji su bili kako se to lijepo kaže pod mjerama? Na to pitanje mi nismo dobili odgovor. A da stvar bude ljepša, a to vam je sad nova poveznica kad svi već polako insinuiraju dnevne novine pripadaju interesantno poslovnoj grupi koja je vlasnik stana u kojem živi slučajno baš ministar unutarnjih poslova. Pa se mi pitamo kako je moguće? Pa jednostavno je moguće bilo da su informacije ostavljene u stanu. To ne treba ni Vladi, to ne treba ni nama, a to nameće neke zaključke o kojima vi ne želite razgovarati. Mi govorimo o prošlom vremenu da li je bilo kršenja zakona, nije bilo kršenja zakona, podzakonskih propisa, a ne govorimo o suštini stvari. Tko će zaštiti te ljude koji postaju objektom takvih službi, a vi odbijate mogućnost uopće da osim saborskog odbora i neko drugo tijelo utvrđuje istinu o tome pa barem da rasvijetli činjenice više nego što je to bio u stanju napraviti Odbor Odbor za unutarnju politiku. Ali, vraćam se na početak priče, zato i postoje istražna povjerenstva. Ako vi mislite da saborski odbori mogu riješiti sva pitanja na adekvatan način onda nije trebalo ni postojati istražnih povjerenstava niti u jednom slučaju. Neki su govorili o svojim iskustvima rada u istražnim povjerenstvima, neki vjeruju da se rasvijetlio slučaj, drugi vjeruju da nije međutim vjerojatno se ipak znalo više nego što se zna danas. A za ono za što su se svi zalagali koji su govorili za zaštitu ljudskih prava može biti samo dobro da se o tome razgovara. Da se vidi tko to koristi koje poluge i instrumente pojedinih službi i u koju svrhu. I to je bio cilj naš zašto smo tražili da se osnuje Istražno povjerenstvo bez obzira na činjenicu koje smo mi jako dobro svjesni da ni tamo nećemo imati većinu koja će prevladati u donošenju neke odluke. Ali možda će i saborskoj većini koja će biti većina i u Istražnom povjerenstvu biti dobro da dozna o čemu se to ustvari radi, koji su to ljudi, koji su to koji su pod mjerama. I ostaje nam samo pitati se mi smo govorili o tom ispisu telefonskih brojeva da li je to dozvoljeno ili nije li to dozvoljeno, da li je to mjera ili nije. Pa to nije suština stvari. Suština je da li može i bez ispisa i bez ovog uvida se doznati mnogo više o vašim privatnim komunikacijama koje nitko ne bi smio pratiti. To je suština zaštite ljudskih prava, a ne da tražimo finese u pojedinom propisu e da bi na neki način zaštitili one koji bi mogli biti odgovorni zbog činjenice da svoj posao nisu radili na najbolji Ja neću ulaziti u pitanje da li su trebali biti imenovani, nisu trebali biti razriješeni to je praktički stvar i pravo svake vlasti da određuje način kako će postavljati postavljati te ljude. Ali usuđujem se vjerovati da velika većina njih odgovorno i kvalitetno radi svoj posao. I siguran sam da u 25 tisuća ljudi uposlenih u MUP-u nisu svi ni Karamarkovi ni Kirinovi ni Rončevićevi ili ne znam čiji kadrovi, ja vjerujem da su mnogi od njih sami svoji. Dapače njima je čak politički angažman i zabranjen, a da li u određenom slučaju više ili manje slušaju vlast to je naravno moguće utvrditi i svima nama ostaje sumnjati koliko oni slušaju svoje naredbodavce, odnosno koliko rade u njihovu korist. Međutim problem nije samo u službama, problem je u medijima, koji na taj način crpe svoju snagu i utjecaj u društvu, jer mogu doći do podataka o kojima mi obični smrtnici možemo samo sanjati. S obzirom na sve to ja sam uvjeren, bez obzira na početne nesuglasice da bi Sabor mogao većinom glasova stati iza ove ideje i osnovati istražno povjerenstvo, pa da konačno vidimo pravu istinu u ovom slučaju. Nisu istražna povjerenstva besmislena, ona se u pravilu osnivaju onda kada tijela zadužena da nešto rade to ne rade. Tipičan primjer je bio Rončević i kamioni, 6 godina se ništa nije radilo. Isto tako INA. Ali pazite dvije presude vam dokazuju da je imalo smisla to, ta povjerenstva osnivati. Da su tijela progona radila, nitko ne bi predlagao osnivanje povjerenstva, zašto bi ga predlagao, ali to je bio, ta istražna povjerenstva su donijela dokaze nakon kojih su tijela progona morala, gledajte morala su reagirati, zapravo su se morale pokrenuti. svaki instrument je za nešto, ovo istražno povjerenstvo koje vi predlažete ono je izrazito neprikladno za ovu istragu zbog klasificiranih podataka, to sam vam već objasnio, prema tome onaj tko ga ide predlagati, ide predlagati osnivanje jednog tijela za koje zna da neće moći utvrditi istinu, neće moći. Pa sad zašto ga predlaže, valjda zato da se ta istina ne bi utvrdila. Vi se s pravom pitate kako pojedini podaci dolaze u medije, ali šta vam ja mogu, pa vaš je predsjednik rekao da je došao do tih podataka prije vremena, i od nekog izvora koji vam neće otkriti. Pa nisam mu ja to stavio u usta. Pa nisam ja to prepričavao da je to Karamarko rekao, pa to je on u kameru rekao. Pa šta vam ja sad mogu što vam je šef priznao da zapravo dobija od nekoga klasificirane podatke i da ih daje vani. A zadnja točka zaključaka koje vi ili vaša stranka odbija prihvatiti nije htjela izglasati, glasi potrebno e izmijeniti postojeća zakonska rješenja i spriječiti objavu klasificiranih podataka u medijima, jer onda bi mogao Karamarko imati koliko god hoćete podataka ili Đakić, ali ako to mediji ne smiju objaviti, a ne smiju objaviti. I onda oni ne dolaze u javnost. A sad zašto je nekome bilo u interesu da objavom tih dokumenata prekine istragu nad mafijaškom skupinom,

koliko je ona replika na moje izlaganje, ali mogu vam reći jednu stvar koja je činjenica, a govorio sam u svom uvodnom izlaganju, a to je da je informacija konkretna o kojoj govorimo, koja je predstavljala državnu tajnu objavljena prije nego što je predsjednik kad vi meni stalno želite mog predsjednika stranke spominjati, prije nego je on o njoj govorio, ali je i vaš predsjednik Vlade o tome govorio a tobože nije znao o čemu se radi, pa je i vaš ministar unutarnjih poslova govorio o tim činjenicama i više od onoga što je priznao pa su ga demantirali druga tijela, jedina koja su imala pravo doznati a to vam je Državno odvjetništvo, prema tome mi smo ovdje u sukobu s činjenicama, s činjenicama o kojima mi danas razgovaramo. Ja sam na istoj strani kao i vi, dapače, zato nam treba istražno povjerenstvo, da utvrdimo sve ono što odbor nije mogao i da utvrdimo sve činjenice koje će rasvijetliti cijelu situaciju oko objavljivanja transkripata, vjerojatno će i to barem na posredan način biti opomena za kasniji rad službi da se takve stvari ili ne događaju što je teže vjerovati, ili da puno teže cure informacije nego što se događa danas. A samo za ilustraciju protiv onih koji su se prvi reklamirali znanjem o pojedinim državnim tajnama ako hoćete, nije bio pokrenut postupak, zbog toga sam govorio i o jučerašnjim novinama kada ponovo cure podaci koji više nemaju veze ni s ovim predmetom,

nije isto ako predsjednik Vlade zna za to i predsjednik države, i predsjednik oporbene stranke, to ne možete dovoditi u istu ravan, njima je dužnost da neke stvari znaju, a predsjedniku bilo koje oporbene stranke baš i nije. Nema čak ni pravo. Ali nešto drugo ste vi još rekli u vašoj raspravi, a to je kako nije primarno pitanje da li je i od koga gospodin Karamarko dobio te informacije, ja se slažem s ovim vašim drugim dijelom da je i ovo jako važno otkud cure informacije i kako mediji dobivaju to. Tu ste apsolutno u pravu, i tu se slažemo. Ali sad nije u pitanju gospodin Karamarko, nego bilo tko od nas. Ne zaboravite da za stanje u kojem se sigurnosno-obavještajna zajednica nalazi snose odgovornost, točno je netko rekao i Vlada, mislim gospodin Čuljak, i Vlada snosi odgovornost za to, i resorna ministarstva, ali snosimo i svi mi ako radimo na način koji nije sukladan zakonu, jer i mi smo kao saborski zastupnici predstavnici zakonodavne vlasti, dakle jedan od stupova vlasti u Republici Hrvatskoj, i nitko od nas nema pravo dolaziti na nezakonit način do informacija do kojih ne treba doći, nema pravo doći, istražno povjerenstvo da kada bi ono bilo sastavljeno ne od osoba koje će u konačnici zaključak donijet kako bude rekla stranačka stega, a to su političari. Kakve svrhe ima to što će bilo tko raditi ne znam koliko kada se bude formulirao zaključak onda će se na klubovima zastupnika reći zaključak treba biti takav, takav i takav. Da je to neko neovisno tijelo

ponovit ću treći put jer mislim da je važno. Prvi tko je govorio i znao za informaciju je rekao da je u posjedu dokumenta je novinar. Drugi je ministar unutarnjih poslova ali rekli ste oni se bave uglavnom intendantskim poslovima on nabavlja opremu i vjerojatno gorivo za policijske automobile i naravno ovih 64 nova koja koja će služiti u pratnji posebno čuvanih osoba u Hrvatskoj jer je to najbolji izdatak čuli smo nakon Fabergeovih jaja koji si možemo priuštiti. Reći koji nisu tada trebali znati su predsjednik Vlade i predsjednik države a u svojem nastupu su pokazali da se ne slažu u tome koliko bi toga o tome što znaju trebali prezentirati u javnosti, trebao je znati državni odvjetnik koji je rekao da o tome ne zna ništa. Zbog toga mi govorimo nebitno je u krajnjoj liniji kada je Karamarko doznao jel je mogao pročitati isti dokument od novinara koji je taj dokument imao u svom posjedu o tome se radi. Ali čak ni to nije važno tko je prvi a tko je zadnji bitno je što su te informacije i kako su se našle u javnosti. I mi konstantno se borimo sa vladajućima da dokažemo da nije pitanje kada je tko znao nego da je pitanje kako je uopće moguće da takvi podaci osvanu u javnosti. To je ključno pitanje. I zbog toga pa makar bila i stranačka stega tko zna možda se othrvaju stranačkoj stegi trebalo bi računati da istražno povjerenstvo može utvrditi više nego vaš odbor. se slažem vi ste s pravom ustvari dakle pitali ste se tko je taj tko ima pravo slušati nečiju privatnu korespondenciju snimati razgovore itd. zakon zakon o sigurnosno obavještajnim službama točno govori o tome koje su to mjere tajnog prikupljanja podataka i na koje mjere tko u ovoj državi ima pravo nadzora. U ovom slučaju se radilo o ispisu telefonskih kontakata što je ipak drugačije odnosno nešto drugo u odnosu na to kada vas netko prisluškuje, snima vaše razgovore itd. Da, slažem se s vama kada kažete osnovno pitanje i od toga je ustvari pošao i Odbor za nacionalnu sigurnost kako je moguće da su podaci koji su bili poslani premijeru i predsjedniku države dospjeli praktički prije nego u njihove ruke valjda u jedne novine u jedan medij. prije toga koliko je meni poznato i to se zna te podatke su imali nadležne službe i OTC i Ured vijeća za nacionalnu sigurnost. Njih u ovom slučaju nitko ne spominje. Ali nisam ja ta koja će istraživati tko je u tom lancu dostavio podatke novinama. To koliko je meni poznato i to imamo dobili smo obavijest utvrđuje krim policija i to na zahtjev državnog odvjetništva. državnog odvjetništva. Ono što mene u čitavoj ovoj priči zabrinjava, a to je ono kolega Dragovan je o tome govorio, svi su digli prašinu, dakle zanemarujući ovaj drugi dio što su klasificirani podaci dospjeli u javnosti ali svi su digli prašinu kada su u pitanju pojedini čelnici jedne obavještajne agencije, a nitko od nadležnih službi pa iz Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost nije odreagirao nikada prije kada su slična kršenja protokola bila, a kada su bili u pitanju neki "obični" pitanju neki "obični" građani. I to je ono problem i zato smo rekli da u ovom dijelu u zaključcima odbora treba poraditi na izmjeni i dopuni zakonskih propisa. S većim dijelom uvažena kolegice Sobol što ste rekli ja bih se mogao složiti. Ja se isto zalažem za to da građani prvo ne budu takav objekt prisluškivanja da ne tražim ove finije izraze posebnih mjera. Ali ono u čemu se s vama apsolutno ne slažem to je ono da se silom želi obraniti nešto što se obraniti ne da. Pa nije taj ured operativni centar ili kako se zvao kaligrafska udruga da oni ispisuju brojeve telefona zbog krasopisa. Pa ti brojevi telefona su ispisani vjerojatno zato što su bili predmet istraživanja kako bih drugačije rekao slušanja ili hoćete prisluškivanja. Ti brojevi koji su izlistani su brojevi telefona koje prvo netko sluša a onda ih je ispisao pretpostavljam. A mene brine što se nacionalne sigurnosti tiče kada ste mi već dali priliku što ako su slušali čak i čelnike obavještajnih službi Hrvatske države koji komuniciraju sa čelnicima stranih obavještajnih službi posredno dosta lako zaključiti slušali smo čak i čelnike stranih obavještajnih službi što nam ide na čast i što će nam sigurno pomoći ne samo pristupanju EU nego osim u profesionalnosti naših službi sigurno i u nekakvom dobrom mišljenju i glasu koji ćemo imati kao profesionalni službenici bilo koje vrste u ovom slučaju ovih posebnih službi. Tomislav Čuljak replika. Imamo različita razmišljanja i različite zaključke, ali držim da je interes sviju nas u Hrvatskom saboru ali i svih građana RH da se vrati da se vrati povjerenje u sustav nacionalne sigurnosti koje je sada ovom aferom poljuljano, a i samo povjerenje između sigurnosnih agencija i Policije i drugih institucija sigurno nije na najboljoj razini. I zato evo pozivam i isto tako kao i vi većinu u Hrvatskom saboru da podrži osnivanje Istražnog povjerenstva jer će ono doprinijeti da se utvrdi istina, da se obave svi razgovori sa svim akterima u ovoj priči naravno mislim na ljude iz sigurnosnih agencija, državnog odvjetnika i sve aktere koji mogu nešto reći o tome slučaju i da na taj način možemo vratiti povjerenje u sustav nacionalne sigurnosti. to nam je jedino nažalost oružje ostalo da možemo doći do glasa u Parlamentu uvaženi potpredsjedniče Čuljak. o tome mi cijelo vrijeme razgovaramo. Jedina de facto nepoznanica ja vjerujem pogotovo u kasnije popodnevne sate da slabije razumijem mi je činjenica da su kolege iz SDP-a govorili kako je potrebno utvrditi točnost, istinitost podataka a osobito moguće zlouporabe bilo koje službe o kojoj bi se radilo. mi je potpuno nejasno kako se nameće zaključak e zbog toga nećemo podržati osnivanje Istražnog povjerenstva koje bi takve činjenice trebalo utvrditi. Dozvoljavam da ne razumijem najbolje međutim ta logika moram priznati da mi je strana. Sve drugo da im se ne da raditi u takvim povjerenstvima, da je to predug proces ili da je to proces za koji netko unaprijed zna da neće ništa donijeti je potpuno suprotan prirodi takvog tijela koje se može formirati, činjenici da su se takva istražna povjerenstva formirala i ranije i na prijedlog SDP-ovih zastupnika kada nisu činili većinu u Saboru i potpuno mi je neshvatljivo ako nam je svima stalo do istine zašto u ovom trenutku jedno povjerenstvo koje će biti ponovno sastavljeno od saborskih zastupnika, dakle neće biti novih troškova, koji će moći proširiti ako hoćete svoje istražne radnje ili svoje propitivanje činjenica koje su dovele do ovakvih nemilih događaja, a time sigurno barem u jednom manjem obimu vratiti povjerenje građana i u institucije koje se bave ovako delikatnim poslovima nije mi jasno zašto ne podržavate ovaj prijedlog. Pa ću iskoristiti još jednom priliku da vas pozovem da ipak podržite osnivanje povjerenstva. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Mlakar pa naročito ću naglasiti razloge zbog čega treba osnovati Istražno povjerenstvo. Ono se sastoji u kršenju protokola, o suradnji ravnateljstva Policije i OTC-a u članku 7. stavku 3. Treba istražiti tko je tražio dopisivanje brojeva, tko je to izvršio dopisivanje brojeva, zašto je to prihvaćeno prihvaćeno u OTC-u i u konačnici zašto je to odrađeno. To su pitanja koja treba razriješiti sigurno, koja nisu protuzakonita ali su protivna članku 7. stavku 3. Protokola koji je potpisan između te dvije institucije. I ovo nije bezvezno traženje kao što kolege iz SDP-a kažu da pričamo da bi pričali nego postoje stvarni razlozi da se kršilo i prije kao što je navedeno, a i sada. No međutim sada su se našli i oni koji se sigurno ne bi trebali naći. Našle su se osobe iz sigurnosnog sustava, ali i iz gospodarstva, koje nemaju veze sa postupcima koje je radilo PNUSKOK. I zbog toga treba vidjeti tko je to tražio, tko je naredio, tko je izvršio i zašto? U čijem interesu? Odgovor na repliku? Ne. Zaključujem raspravu. Sutra u 9,30 počinjemo s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku.